V zadnjih dveh letih je Ministrstvo za kulturo sprejelo kar nekaj ukrepov, s katerimi ste želeli ali pa izboljšujete položaj samozaposlenih v kulturi. Med drugim ste zvišali sredstva za njihove projekte in prevzeli plačevanje obveznega zdravstvenega prispevka, uvedli nove poklice, prenovili postopke pridobivanja statusa, uvedli izhodiščne plačilne postavke za samozaposlene in tako naprej, zvišali tudi delovne štipendije. V zvezi s tem me zanima nekaj stvari. Najprej me da je član Levice in samozaposleni v kulturi Ištvan Išt Huzjan član komisije, ki dodeljuje štipendije, ki naj bi jo dobil tudi sam? Potem me zanima glede na to, da se od 1. januarja 2024 plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje, o katerem ste vi sicer govorili, da ga ukinjate, nekdanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki pa ste ga v resnici samo preoblikovali v zdravstveni prispevek in ga naredili obveznega, in sedaj ta znesek obveznega zdravstvenega prispevka plačujete tudi samozaposlenim v kulturi. Zanima Koliko smo za vse te stvari, torej povišanje in štipendij in drugih stvari ter plačevanje obveznega zdravstvenega prispevka, porabili v letu 2024? Koliko je to primerjalno z leti pred tem, recimo leti 2021, 2022, 2023? Če mogoče nimate teh podatkov, mi jih boste lahko posredovali potem tudi pisno, da primerjamo,

točno konkretna odgovore na takšne specifike, morate poslati vprašanja vnaprej, ne pa nekaj o samozaposlenih. Jaz vam lahko sicer povem glede nekaj razpisov, kar imam, čisto natančno, da me ne boste da me ne boste držali za besedo, koliko je bilo lani, koliko je bilo predlani, trga pa vam ne morem iz glave povedati, čeprav približno vse postavke proračunske seveda poznam. Res je, plačujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, torej celotni zdravstveni prispevek, sedaj tudi samozaposlenim, vsem. Koliko pa je bilo to v primerjavi s prejšnjim letom, kakšna je ta razlika? Gre za razliko v zdravstvenem prispevku, ki ga pred tem pač ni plačevala, ampak ga je vsak samozaposleni plačeval sam.

leta 2021 je bil razpis visok 340 tisoč evrov, v letu 2022 414 tisoč evrov in sedaj smo ga zvišali za skoraj 700 tisoč evrov, mislim, da je razpis zdaj torej visok milijon 200. Prav tako je bil zvišan razpis za enoletne projektne razpise, torej, milijon 200 je bil visok razpis v preteklem letu, razpis za delovne štipendije pa konkretno sedaj tudi odprt. To je to, kar se tiče vašega vprašanja. Seveda vam z veseljem vse številke, povsem natančne, da ne bom jaz tu okvirno govorila,

Že te številke, ki ste jih povedali, samo za štipendije v letu 2021 340 tisoč, v letu 2022 414 tisoč, v letu 2023 700 tisoč, zdaj smo pa že na milijon 200, so,

pri upokojencih vemo, da jim obvezno zavarovanje, ki ga morajo plačevati, ZPIZ odračuna od pokojnine, zakaj vi tem ne odračunate od tega njihovega prispevka, ki jim ga plačujete oziroma ki jim ga daste, torej plačilno postavko za samozaposlene, ki ste jo tudi zvišali? Kot rečeno, upokojencem tega nihče ne plačuje, pač pa se jim odračuna od pokojnine. Enako bi verjetno morali narediti tukaj, da se odračuna od tega prispevka, ki jim ga dajete. Bom prosila, ja, še za ostale podatke. Zanima me še, prihaja nova obveznost, torej prispevek za dolgotrajno oskrbo. Kako bo pa s tem? Bo tudi to samozaposlenim v kulturi plačevalo plačevalo ministrstvo, spet za razliko od upokojencev, kmetov in vseh ostalih, ki bodo seveda morali to plačevati iz svojega žepa in od osnove, ki jo pač dobijo? Tudi tistim, ki so v tem vašem novem zakonu, ki upam, da ga bomo preprečili z referendumom, bi se odračunalo to od osnove, se pravi, da bi tudi tisti, ki bodo na koncu dobili morda vse te dodatke, dodatek k pokojnini, se bo pač od osnove obračunal ta enoprocentni prispevek za dolgotrajno oskrbo, kar pomeni, da ga bodo plačevali tudi tisti z zelo veliko pokojnino plus dodatki kot tisti z nekimi minimalnimi pokojninami, kot so naši upokojenci. Hvala. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Ministrica, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. Letos je bilo 700 tisoč, pardon, mogoče sem prej narobe rekla, 700 tisoč je bil razpis za delovne štipendije, milijon 200 pa za projektne razpise na področju umetnosti. Mi smo to zvišali, seveda, to je bila tudi naša zaveza. Kajti delovne štipendije vključujejo pravzaprav vse tiste, ki so samozaposleni, in je eden izmed takih mehanizmov, prek katerih lahko samozaposleni razvijejo svoje projekte. Gre za vse, ki so na področju samozaposlenih, tako od tistih, ki so mladi, do tistih, ki so starejši. Zaradi tega so tudi različne različne velikosti projektov tukaj notri zajeti. Prek tega pa, seveda odvisno, kakšen projekt je, morajo potem tudi sami iz tega kriti nadaljnje stroške, odvisno, kaj je pač prijava za projekt. Zdravstveno zavarovanje se krije iz proračuna, zaradi tega ker je to pač zdravstvenega prispevka in prispevek, tako kot drugi socialni transferji, so vsi skupaj, se krijejo tistim, ki imajo pravico do plačevanja. To ni za vse samozaposlene, ampak samo za tiste, ki zaprosijo in seveda dosegajo vse pogoje za to, da lahko zaprosijo za pravico za plačevanje iz prispevka. O vsem tem pa seveda odloča komisija. To morajo na pet let obnavljati. Tu ne gre za avtomatsko dano pravico, ni vsak, ki zaprosi, prav tako ni nedoločen čas, ampak se o tem odloča vsakih pet let, ko mora vsak samozaposleni izkazati, da deluje na najvišjem nivoju, da ima nacionalne projekte in tako naprej. S tem da se plača seveda samo socialne prispevke, medtem ko vse honorarje in tako naprej pa normalno zasluži vsak sam. Torej ne gre za plačevanje plač ali karkoli podobnega.

vam bomo seveda z veseljem tudi posredovali. Drugače so tudi našteti nekateri izmed njih v proračunu, za same specifične, da ne bomo zdaj česa narobe povedali, kako točno je bilo v preteklih letih napram letos, pa vam z veseljem podamo. Hvala lepa. Hvala. Imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. ALENKA JERAJ (PS SDS): Tako je, prosim, da skladno s poslovnikom o tem opravimo razpravo. Kajti ministrica mi ni odgovorila na to, kako bo s prispevkom za dolgotrajno oskrbo za samozaposlene v kulturi, niti mi ni odgovorila na primer, ki sem ga navedla, njihovega člana Levice, samozaposlenega v kulturi, slikarja Ištvana Išta Huzjana, ki naj bi bil član komisije, ki dodeljuje štipendije, in naj bi bil tudi tisti, ki bi to štipendijo prejel. Kolikor vem, je sicer menda izstopil iz komisije, nimamo pa uradnega podatka, zato predlagam, da o tem opravimo razgovor, da bomo vse te odgovore potem dobili. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 4. marca, v okviru glasovanj. Prehajamo na naslednje vprašanje. Gospod Andrej Hoivik bo postavil vprašanje ministru za finance gospodu Klemnu Boštjančiču. Izvoli. Najlepša hvala, podpredsednik. Spoštovani minister za finance gospod Boštjančič! Že več kot dva meseca in pol spremljamo sago podjetja Centra slepih in slabovidnih v Škofji Loki, to je približno slab kilometer od tam, kjer jaz živim. Ljudje ne razumejo vaših stališč, vaših stališč, ko govorite, da je nemogoče omogočiti temu podjetju, in tudi podjetju iz Maribora Bodočnost, da se preoblikuje v podjetje, ki ne bi več zasledovalo finančnih, ekonomskih ciljev, torej da ne bi bila več portfeljska naložba, ampak strateška naložba.

Tudi če pogledamo s finančnega vidika, spoštovani, če teh 20 ljudi, invalidov v Škofji Loki odide na cesto, torej se podjetje proda in bi morali iskati zaposlitev drugje, je nemogoče, da dobijo zaposlitev drugje, ker so invalidi, ker se ne morejo gibati. Strošek bo neizmerno večji za državo, če bodo ti ljudje ostali na cesti in bodo nezaposleni. Poglejte si stroške! Tudi na enem izmed odborov je predstavnica invalidov povedala, kakšen strošek državi predstavlja invalid, če je zaposlen, ali pa kakšen strošek, če dela. Ti izgovori, ki jih poslušamo v medijih, da se to finančno ne izide, tudi ne držijo, spoštovani minister. Zato vas še enkrat pozivam, hkrati je to moja poslanska pobuda in vprašanje, kdaj boste predlagali Vladi. V tem državnem zboru vam jaz jamčim, da bom glasoval za spremembo tega odloka, da se ti dve podjetji preneseta pod strateške naložbe. Zdaj prihaja minister Mesec, ki vas zagotovo dnevno poziva, da naredite to, gospod Han vas poziva, in če ne drugega, vas pozivam jaz in dajem vprašanje, ali boste predlagali Vladi ta sklep, in potem bo na Vladi vsak minister iz svoje stranke glasoval po svoji vesti. Tudi predsednik Vlade je sam dejal zadnjič v oddaji 24UR ZVEČER, da je sam ministru Mescu predlagal, da se ustavi likvidacijski postopek. Čemur ne verjamem, tukaj se je zlagal po mojem mnenju. Ker vem pa, da je kolega

Spoštovani poslanec, spoštovani predsedujoči in vsi ostali prisotni! Glede invalidskih podjetij v državni lasti naj najprej pojasnim, da jih upravlja SDH na podlagi Odloka o strategiji upravljanja naložb države. države. Ta strategija je bila lansko leto po 10 letih ponovno sprejeta. Gre torej za en zelo obsežen dokument. Mimogrede, gre za političen dokument, ne pravni dokument, ki se ga seveda ne sprejema ali pa popravlja vsako leto. In ne gre za nek dokument, podvržen nekim podvržen nekim vsakoletnim idejam pa politiziranju posameznih vprašanj, vezanih na naložbe. Kljub temu da je bila po 10 letih lani ta nova strategija potrjena in to smatram kot velik uspeh, na koncu politike, se zaradi dogajanja, vezanega na invalidska podjetja oziroma konkretno na CSS, je Ministrstvo za finance prvo predlagalo predlog novega odloka o strategiji upravljanja naložb države. Kljub temu da smo torej jasno povedali, da gre za dokument, ki se ga ne spreminja vsako leto, se nam zdi tako pomembna stvar nasloviti vprašanje invalidskih podjetij, da smo bili mi tisti, ki smo predlagali, da se ponovno odpre to strategijo in se jo da v obravnavo, in upam, da potem tudi Ker namreč, absolutno se strinjamo, in tukaj je vlada enotna, da je potrebno izrecno poudariti družbeno odgovorno upravljanje teh naložb s strani SDH. Sicer je družbeno odgovorno upravljanje naložb, vseh kapitalskih naložb države, pravzaprav že vpisano v obstoječo strategijo. Gre torej za eno ključnih razvojnih usmeritev Republike Slovenije, ki je v obstoječi strategiji iz leta 2024 zapisana, vendar bo pa ta predlog nove strategije jasno in nedvoumno določal tudi okvire strateških usmeritev za SDH pri upravljanju invalidskih podjetij, torej tako tistih, ki so v neposredni, kot tistih, ki so v posredni večinski državni lasti. lasti. V neposredni sta namreč samo dve družbi. Skratka, izrecno bo zapisano, precej podrobno, da SDH pri teh podjetjih ne bo zasledoval zgolj gospodarskih ciljev, ampak družbeno odgovorno upravljanje. Kljub temu se ves čas v javnosti, tudi s strani politikov, in to ste tudi vi danes naredili, absolutno meša in v bistvu v to zgodbo želi prikazati, kot da je rešitev, da se opredeli posamezno naložbo za strateško. Glede spremembe portfeljskih naložb v strateške je treba najprej jasno povedati, da ZSDH-1 ne določa, da za družbe, ki so opredeljene kot strateške, ne morejo biti sproženi sproženi postopki likvidacije, prisilne poravnave, stečaja, da ne morejo biti podvržene ukrepom finančnega prestrukturiranja in da jih mora država dokapitalizirati ali jim dajati posojilo. Opredelitev posameznih naložb za strateške pomeni zgolj, da Republika Slovenija poleg gospodarskih zasleduje tudi strateške cilje in predvsem prinaša nekaj omejitev. Strateški cilji so povezani z upravljanjem državne infrastrukture, z opravljanjem javnih služb, varnostnimi cilji, razvojnimi cilji in drugimi cilji, pri katerih se upoštevajo pomembni družbeni interesi. V Sloveniji je trenutno iz Registra invalidskih podjetij razvidno, da jih je 153, le dve sta v neposredni lasti Republike Slovenije. Mi verjamemo, da bomo s strategijo, ki jo bomo spremenili v smeri, kot sem napovedal, dosegli cilje, o katerih vi govorite. Teh ciljev pa samo s preoblikovanjem iz portfeljske v strateško ne bi v ničemer dosegli. Bi samo še na to opozoril, da se mi zdi celo nevarno razmišljanje – lahko, je bil to lapsus, ki ste ga prej rekli, sem si posebej zapisal – da če bi jo spremenili ali pa ker bi jo spremenili s portfeljske v strateške, ne bi več zasledovali finančnih ciljev. To sploh ne drži. Strateškost, portfeljska ali strateška ali pomembna naložba, nima nobene povezave z doseganjem finančnih ciljev. Hvala.

veleva, kar se tiče likvidacije podjetij, in po besedah predsednika Vlade mu je on svetoval, da naj likvidira podjetje, čeprav je pravzaprav prišla pobuda z moje strani, mislim da en dan po tisti skupščini 16. januarja. Ne bom izgubljal besed. Spoštovani minister, dobro berem odloke, tudi podučil sem se in to, kar ste zdaj rekli, ne drži. Če imate namen dolgoročno rešiti podjetje CSS, in tudi Bodočnost, je nenazadnje postopek zelo jasen. Podjetje se kategorizira kot podjetje strateške naložbe. To drži, pravniki vam bodo povedali. In kot ste sami dejali, to je politični dokument, odlok ni pravni dokument. Kako je potem možno, da se je študentski dom na Dunaju, ki prej ni spadal pod nobeno kategorijo, vnesel v strateško naložbo in je potem imela Vlada pravno podlago ga dokapitalizirati z 1,9 milijona evrov našega denarja, oziroma SDH direktno?

da takole vi politizirate, vi politizirate z 20 invalidi, ki se ne morejo zaposliti v enem izmed 154 drugih invalidskih podjetij! In sem zelo besen zdajle! Nehajte,

Zdaj morda delate vtis s tem, ko bolj na glas govorite, naslednjič vzemite še kakšen pripomoček, da bo še bolj na glas, ampak resnica je še zmeraj popolnoma enaka. Klasifikacija posamezne naložbe za to, da je strateška, še nič ne pomeni. Taka družba mora še zmeraj zasledovati enake cilje in je lahko dokapitalizirana samo ob točno določenih pogojih. Namesto da politiki kot vi vpijete in razlagate javnosti, da s tem, ko se bo določeno naložbo dalo za strateško, se jo bo rešilo – kar, še enkrat, ne drži, prej sem pojasnil bi bilo bolj pametno, da bi kaj res koristnega naredili za to družbo. Ta družba ne bo šla v stečaj in ne bo šla v likvidacijo. To je predlagal kolega Mesec. Bo on povedal, če je to na podlagi vašega predloga dal, verjamem, da ne, ker smo imeli o tem na Vladi kar precej govora. Za to družbo je potrebno najti dolgoročno rešitev v smislu ustreznega poslovnega modela. In s tem se danes, danes, včeraj, zadnjih 14 dni v družbi intenzivno ukvarjajo. In to je tista stvar, kjer bi moral biti fokus že zdavnaj, tudi lansko leto ali predlansko leto. Verjamem, da se bo tudi SDH bolj intenzivno ukvarjal s to družbo in da bodo skupaj našli rešitev, ki bo na dolgi rok za to podjetje, ne da bo odvisno od tega, ali bo država dajala sredstva, še enkrat, jih niti ne more dati kar na podlagi lepih oči, tudi če je strateška, ampak na podlagi poslovnega modela. To je tisto, kar se ta trenutek, kot je meni znano, v družbi dela. Verjetno bodo za to rabili nekaj časa, ker se resnega poslovnega načrta ne da pripraviti v 14 dneh. Pri tem imajo vso podporo Vlade, to zelo dobro vedo, in, nadejam se, tudi SDH. Še enkrat. S spremembo strategije, ki jo naslavljamo v teh dneh in bo po mojem mnenju v relativno kratkem času prišla tudi v Državni zbor, ko jo bo Vlada potrdila, se bo izrecno za ta podjetja, ki ste jih omenjali posebej, napisalo, da se ne zasleduje zgolj gospodarskih ciljev, temveč družbeno odgovorno upravljanje. Znotraj tega bo imel potem SDH manevrski prostor, ne pa znotraj tega, če bi jo opredelili zgolj kot strateško. Ker sama po sebi opredelitev, kot sem že rekel, neke kapitalske naložbe kot strateške, ne pomeni, da družba s tako naložbo do države ne more biti podvržena vsem ukrepom finančnega prestrukturiranja in da bo taka družba s strani države dokapitalizirana ali prejela posojilo. Želite besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru ministra? Izvolite. ANDREJ HOIVIK (PS SDS): Absolutno po postopku v skladu s poslovnikom predlagam, da opravimo to razpravo. Tudi ta razprava bo pokazala, kaj menijo izvoljeni predstavniki ljudstva v tem parlamentu, ali so za, da minister še naprej zavaja slovensko javnost, ker ima druge interese v ozadju z gospodom Debeljakom, morda je tukaj posrednik gospod Golob, ne vem. Slišal sem, da je zdaj Golob predlagal ustavitev likvidacije, čeprav Mesec, ne vem, koliko časa, ni vedel, ali lahko on ustavi likvidacijo ali ne. Vi politizirate zadevo, vi jo dajete v medije. Ker če bi naredili, kar je vaša primarna naloga, spoštovani minister, bi to podjetje že stokrat, že stokrat v teh treh mesecih bilo rešeno. Bi bilo rešeno. Kdo pa zdaj rešuje to podjetje?

proti kapitalu, vsaj koalicijska pogodba tako zavrača kapital kot nekaj pokvarjenega, s kapitalom pridnih rok škofjeloških podjetnikov rešil vsaj začasno to podjetje, da ima nova naročila, da lahko posluje, in želim ob tem seveda novi direktorici veliko poguma, sreče, znanja, spretnosti. Hkrati pa, spoštovani minister za finance,

z dobički od prodaje srečk, imamo hkrati tukaj notri navedeno, česar prej ni bilo, študentski dom na Dunaju, in je prav, da je. je. Ne mi govoriti, spoštovani minister, da zdaj ne bi mogli teh dveh podjetij, CSS in Bodočnost, uvrstiti sem. To ne bi koštalo države enega evra, tudi če bi bila potrebna dodatna, tretja dokapitalizacija v teh 10 letih. Kajti ti ljudje ne morejo drugje delati, razumete? Še enkrat: ne morejo. So šli pogledat v Iskro, poglejte si posnetke na socialnih omrežjih, koliko časa je potreboval eden od teh invalidov, da je prišel iz tistega kombija. Poglejte, no. In vi govorite o socialni, pravični državi. To je žalostno, spoštovani minister, res žalostno. In tukaj se res zavzemam sam kot domačin, ker gre za pravico, za pravico teh ljudi, da bodo delali, ker radi delajo. Prejšnjo soboto so celo zastonj delali, da so počistili tisto podjetje. Seveda želim razpravo na to temo. Hvala lepa. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 4. marca, v okviru glasovanj. Gospod Bojan Podkrajšek bo postavil vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvoli. Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu, pozdravljena gospa ministrica! Danes se glede na število vprašanj vidi, kako pomemben resor je infrastruktura kako veliko problemov je v tem resorju. Žal so poplave 4. avgusta naredile veliko škodo. Niso pa naredile škode samo v času poplav, škoda se škoda se pojavlja oziroma se dela tudi v tem času, kajti v času intervencije in sanacije, ko po cestah vozijo težki tovornjaki, se uničujeta tako državna kot tudi občinska infrastruktura. Sam bi opozoril na regionalno cesto iz Šentruperta proti Letušu in naprej proti Zgornji Savinjski dolini. V tem času dnevno prevozi to traso res veliko tovornih vozil s težo gor in dol, v obe smeri, in cesta je na veliko odsekih dejansko uničena. Ni uničen samo zgornji sloj,

tudi 3. razvojna os, ki bo kasneje navezava iz Šentruperta do Letuša oziroma tam v Šmartnem pa naprej proti Velenju. Vemo, da tiste ceste še nekaj časa ne bo, ta cesta pa je v tem času zelo obremenjena. Bliža se čas turistične sezone in tudi čas sezone motoristov. Kot sem rekel, ta cesta je nevarna za motorna vozila, še posebej pa za motoriste. Zato me zanima: Kdaj predvidevate

Najlepša hvala. Jaz bom rekla, da sem vesela takšne količine poslanskih vprašanj, ker to pomeni, da delamo, da veliko delamo in lahko to tudi javno pojasnimo. Vi ste me že večkrat spraševali o cestah na območju Savinjske doline, bom rekla, če malo poenostavim. Na žalost je bil to del, ki je bil leta 2023 poleg Koroške s tistimi avgustovskimi poplavami najbolj poškodovan. da se ob sanaciji dela škoda tako na občinskih kot na državnih cestah, se absolutno zavedamo, zato je predvideno, so ob ob koncu te glavne sanacije v okviru programa popoplavne sanacije zagotovljena sredstva tudi za to. Tudi občine imajo pravico ali pa možnost za sanacijo svojih občinskih cest dobiti denar znotraj programa za popoplavno sanacijo. Na tem območju, za katero me sprašujete, imamo v načrtu razvojnih programov za letošnje in naslednje leto veliko stvari, jih bom poskušala našteti. V sklopu rednega vzdrževanja je predvidena obnova vozišča na posameznih lokacijah na odsekih Soteska–Šentrupert v dolžini 500 metrov. Radmirje–Luče, ena lokacija je v dolžini tisoč 100 metrov in druga lokacija v dolžini 2 tisoč metrov. Potem je naslednji odsek Soteska–Šentrupert v dolžini tisoč 460 metrov in Radmirje–Mozirje v dolžini 600 metrov. Skupna vrednost teh obnov oziroma vzdrževanja je ocenjena na 2,1 milijona evrov. V sklopu investicij pa je predvidena rekonstrukcija na odseku Preska-Letuš za delo od kilometra 0 do kilometra 2

izvedbo. Če grem naprej. Za ureditev križišč v Parižljah za Poljče in začasnega križišča na območju 3. razvojne osi se že odkupujejo zemljišča, za križišče Preserje je je ravno tako začet postopek odkupov zemljišč, za križišče Trnava pa je v izdelavi novelacija projektne naloge za naročilo projektne dokumentacije. Vsi trije navedeni projekti so na območju Občine Braslovče. V sklopu investicijskega projekta z naslovom Krožno križišče v Prihovi potekajo aktivnosti za ureditev dveh križišč na območju Občine Nazarje. Za križišče za industrijsko cono že poteka odkup zemljišč, za križišče regionalnih cest pa bo pripravljena dokumentacija za projektne pogoje in predvidoma maja letos naj bi bila ta dokumentacija pripravljena. pripravljena. Za sanacijo dveh odsekov cest Grušovlje–Spodnja Rečica se prav tako pripravlja dokumentacija. Za prvi odsek, od kilometra 2 plus 800 do kilometra 6 plus 120, je izdelana zasnova, zasnova, se pravi, je izdelan IZP, idejna zasnova projekta, za drugi odsek, od kilometra 7 plus 244 do 7 plus 680, pa je PZI, to je projekt za izvedbo, že v recenziji. Aktivnosti potekajo tudi za sanacijo dveh mostov čez Savinjo na območju Občine Solčava. Za most Tebersk v Igli poteka postopek pridobivanja zemljišč, za most v Solčavi pa je v izdelavi PZI. In en most v Občini Ljubno, to je v Radmirju, za katerega pa se prav tako izdeluje projektna dokumentacija. Kakšen mesec nazaj sem imela v Lučah sestanek z vsemi župani s tistega območja. Mogoče bom rekla preveč, če bom rekla, da so zadovoljni, ampak zavedajo se, in to tudi javno povedo, da toliko, kot se zdaj dela na tistem območju, tudi

odgovore. Moram reči, da je bilo več odgovorov, kot je bilo mojih vprašanj, tako da hvala lepa. Tako kot ste vi veseli vprašanj, smo mi veseli pozitivnih odgovorov. Prej ste rekli, da naj bi bile investicije v ta cestni odsek v letih 2025 in 2026, če sem prav razumel. Sem pa prepričan, da boste postavili prioritete, ker nekatera cestišča, deli cestišč ne bodo zdržali do leta 2026 in bo potrebno to rekonstrukcijo oziroma obnovo, sploh Šentrupert–Letuš, opraviti že v letošnjem letu. Hvala Hvala lepa za [odgovore na] vprašanja. Tale vaš odgovor si bomo zapomnili in vas bomo držali za besedo. Hvala lepa.

Slovenije v zadnjih dveh letih res, bom rekla, v ospredju, kot sem danes že večkrat povedala, na žalost zaradi poplave, ki se je zgodila avgusta 2023. Tako da sem tudi sama kar v rednih stikih z župani. Absolutno tisto, kar je najbolj pereče, pride na vrsto najprej. Seveda pa, če je treba zagotavljati dokumentacijo in zemljišča, to terja terja tudi nek svoj čas. In prav tukaj, pri zagotavljanju zemljišč, nam lahko župani veliko pomagajo. Poznajo ljudi, mogoče se z njimi lažje dogovarjajo kot moji sodelavci na DRSI. In še enkrat, poleg Koroške je, spet bom rekla na žalost zaradi poplav, tudi Savinjska dolina absolutna prioriteta Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Hvala. Gospod Aleksander Reberšek bo postavil vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospodu Luki Mescu. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Današnja tema: višina zagotovljene pokojnine v primerjavi do socialnih transferjev. Zagotovljena pokojnina je namenjena zagotavljanju minimalnega dohodka tistim upokojencem, ki so stari vsaj 60 let in imajo polno pokojninsko dobo 40 let. Na nas se je obrnil zaskrbljen državljan, ki je 40 let svojega življenja pošteno delal in redno plačeval vse prispevke. Opozoril nas je, milo rečeno, na nenavadno dejstvo, da lahko ljudje, ki nikoli niso delali in prispevali v državno blagajno, prek socialnih pomoči prejemajo višji mesečni znesek kot nekdo z zagotovljeno pokojnino. Poglejmo si, koliko mesečno prejemajo upokojenci, ki prejemajo zagotovljeno pokojnino. S februarsko uskladitvijo ta znesek znaša 782 evrov. Sedaj pa si poglejmo primer nekoga, ki prejema socialno pomoč. Z marčevsko uskladitvijo lahko posamezniki dobijo denarno socialno pomoč v višini 494 evrov, poleg tega pa prejemajo še varstveni dodatek v višini 232 evrov. Prav tako lahko dvakrat letno zaprosijo za izredno denarno pomoč. Če vse to skupaj seštejemo, znaša skupni znesek mesečno 806 evrov in še nekaj. Se pravi, da je letna razlika 320,64 evra. Se pravi, nekdo, ki ni nikoli delal, proti upokojencu, ki je 40 let delal, razlika je 320 evrov v korist tistega, ki nikoli v življenju ni delal. Menim, da to ni pravično in da to ni pošteno. Spoštovani minister, povejte mi, kaj kot država sporočamo človeku, ki je 40 let plačeval davke, na koncu pa dobi manj denarja kot nekdo, ki v življenju ni delal. Seveda je pomembno, da imamo sistem socialne pomoči, ki zagotavlja osnovno varnost tistim, ki so v stiski, vendar pa se sprašujem, kako tak sistem vpliva na motivacijo tistih, ki pošteno delajo in plačujejo prispevke. Moje vprašanja se glasijo: Ali se vam zdi spodbudno in pravično, da lahko ljudje, ki niso nikoli delali in plačevali prispevkov, prejmejo višji znesek kot tisti, ki so 40 let delali in seveda tudi plačevali prispevke? Ali se vam zdi to primeren način za spodbujanje zaposlovanja in plačevanja prispevkov? Kako nameravate ukrepati, da bi odpravili to anomalijo in zagotovili pravičnejšo obravnavo za upokojence? Hvala lepa.

Kar naša stranka dela in kar sam zagovarjam, je, da so pokojnine in plače prenizke. In da je tam mesto, kjer je treba delati korekcije, zato da jih potiskamo navzgor. V tem smislu smo kar nekaj naredili. Če spomnim. Ko je bila zagotovljena pokojnina uzakonjena, to je bilo leta 2017, je ta znašala 456 evrov. Danes zagotovljena pokojnina znaša 781 evrov, s tem da se je, samo odkar sem jaz minister, povečalo za 20 %, ko sem prišel na ministrski položaj, je znašala 653 evrov. Skratka, pokojnine popravljamo. S pokojninsko reformo, me lahko držite za besedo, bo tudi prišlo do dodatnih korekcij za obstoječe upokojence, predvsem pa za bodoče upokojence. Druga stvar, ki je tukaj problematična, je, da so pokojnine nizke, zato ker so plače nizke. In plače je treba popravljati. Sam kot eno od največjih zaslug naše stranke štejem Zakon o minimalni plači, ki smo ga s takratno Šarčevo vlado izpeljali leta 2019, ki je sprožil naglo rast minimalne plače, ki je od leta 2019 do danes zrasla že za več kot 45 %. Vse to seveda pomeni, da imajo ljudje boljše plače, da vplačajo več prispevkov in da bodo njihove pokojnine boljše. Če v pokojninski reformi uspemo to nadgraditi še z boljšim odmernim odstotkom, bo za bodoče upokojence precej boljše poskrbljeno, kot je bilo za pretekle, ki so se pa upokojevali s slabimi plačami in z odmero 57,25, kot veste. Tako da tam je vir revščine, ki jo danes upokojenci čutijo. Se pa popolnoma strinjam z vami, da je treba delati vse, kar je v naši moči, da socialni status upokojencev, sploh tistih, ki so 40 let delali, naredimo spodoben.

robu, pomaga, takrat ko pomoč potrebujejo. Vendar pa razmišljam v smeri, da je treba zagotoviti nek pravičen, uravnotežen sistem, ki ne bo recimo destimuliral tistih, ki so pošteno garali celo življenje in imajo na koncu recimo manj. Sem pa odločno proti izkoriščanju socialnih transferjev. Tukaj tudi recimo vidim vašo vlogo. Vi ste na začetku tega vprašanja rekli, ali so penzije prenizke ali pa je denarna socialna pomoč previsoka. Jaz imam tudi občutek, da je razlika premajhna in da nimamo stimulativne politike, da bi ljudje resnično šli delat. Jaz sem, še enkrat poudarjam, proti izkoriščanju socialnih transferjev. Za mene je socialna država taka, ki daje tistim, ki dela, se pravi nagrajuje tiste, ki delajo, in pomaga tistim, ki ne morejo delati, ne tistim, ki ne želijo delati. Pri nas pa smo priča, bom rekel, izkoriščanju socialnih transferjev na vseh

kot nekdo, ki v naši državi sploh ne dela, zna pa zelo dobro izkoriščati naše socialne transferje. Od vas, spoštovani minister, pričakujem tudi neke zakonske rešitve, da bo narod stimuliran, da bodo ljudje stimulirani. Imate v mislih, prej ste rekli, pokojninsko reformo, da naj vas držimo za besedo – vas držimo. Ena izmed stvari je tudi nadgradnja, odmerni odstotek. Lahko tukaj konkretneje poveste, boste šli v to smer, da se bo odmerni odstotek izenačil z vsemi ostalimi? Ker zdaj vemo, da je 57,25 oziroma narašča za že starejše upokojence. Zdaj je bilo kar nekaj, bom rekel, pranja perila v javnosti, kdo je kriv za nižje penzije in tako naprej. Boste temu sledili v pokojninski

Hvala. Vsebine pokojninske reforme še ne smem komentirati, ker pogajanja še niso zaključena. Bodo pa do konca marca, tako da bom takrat tudi povedal celotno vsebino, skupaj s socialnimi partnerji, kaj smo se dogovorili. Kar se tiče socialnega dela, bom še tukaj malo pokomentiral. Veste, pri sociali, ko se pogovarjamo, se dostikrat pogovarjamo o hipotetičnem primeru človeka, ki noče delati in izkorišča socialne transfere. Ampak če vam povem bolj konkretno, če želite njega oplaziti, boste verjetno oplazili tudi recimo kmečke žene, ki niso vplačevale v pokojninski sistem iz drugačnih razlogov in ki morajo zaprositi za varstveni dodatek, zato da sploh lahko do kolikor toliko solidnega zneska za preživetje pridejo. Oplazili boste invalide, ki niso sami krivi za to, da so dela nezmožni. Tako da mislim, da je treba to delati na z drugimi prijemi. In tudi uspešno delamo. Vam povem še en primer. Ko sem jaz zaključeval fakulteto, je bilo brezposelnih v Sloveniji 135 tisoč, to je bilo leta 2012, 2013. V času mojega ministrovanja na ministrstvu za delo je število brezposelnih konstantno pod 50 tisoč. Se pravi, govorimo o povprečju tam okrog 45 tisoč, kar je ena tretjina tega, kar smo imeli pred dobrim desetletjem. To pomeni, da naša aktivna politika zaposlovanja dobro deluje, da trg dela dobro deluje in da uspemo zaposliti praktično vse, ki so dela zmožni. Se pa seveda ukvarjamo z različnimi skupinami, zato da bi jih spravili v zaposlitev. Če vam povem en primer. Jutri grem recimo na Dolenjsko, kjer se srečam z župani, z nami bo tudi Zavod za zaposlovanje, kjer se bomo konkretno ukvarjali s tem, kako zaposliti neko kritično skupino Romov. Pa tam ni problem samo pri tem, da Romi nočejo delati. Problem je, da smo prek Zavoda za zaposlovanje dali razpis za podjetja, ki jim država pomaga pri uvajanju človeka, pri mentoriranju človeka, tudi pri plačevanju človeka, če zaposlijo Roma. In veste, koliko podjetij se je do danes javilo? Eno samo. Zato gremo na Dolenjsko, da najdemo delodajalce, ki so se sploh pripravljeni z njimi ukvarjati. Tako da to je problem, in po navadi dvostranski, ni kar tako, nekdo noče delati in izkorišča.

pa bi mogoče videli iz prakse, kako se zadeva obnese, in mogoče ne bi tega zakona predlagali. Pogovorite se z župani, kar se tiče romske problematike, pa seveda tudi s krajani. Ampak prepričan sem, da mora biti korenček in palica. Zelo ločim med kmečko žensko, ki je celo življenje trdo delala in garala na neki kmetiji, in med tistim, ki je zdrav in ne želi delati. Med njima je bistvena razlika. Dejstvo je, da na eni strani upokojenci komaj shajajo iz meseca v mesec, na drugi strani pa, bom rekel, spremljamo delovanje te vlade, kako deli enormne dodatke k pokojninam za kulturne elite. To nikakor ni pošteno in ni niti sprejemljivo. Za vse se najde denar v naši družbi, samo za navadne upokojence ne. Na to sem hotel z današnjim poslanskim vprašanjem opozoriti. Svetlani Makarovič, ki se je najprej odpovedala nagradi, ste po 23 letih na vašem Ministrstvu za kulturo ta

pokojnine, s gre 1. 7. 1 % neto pokojnine za dolgotrajno oskrbo. Potem pa še 3 tisoč evrov dodatka za določene posameznike k penziji, za kulturne elitneže. Za upokojence, ki so 40 let delali, pa 782 evrov. Zato tudi na tem mestu poziv vsem državljanom, da gredo oddat svoj podpis za referendum. Tudi jaz bom to jutri storil. Višina zagotovljene pokojnine ni ustrezna. Sam sem povedal v poslanskem vprašanju, da nekdo, ki ne dela, dobi na mesec bistveno več. Zato skladno z 246. členom Poslovnika Državnega zbora predlagam, da se o tej temi opravi razprava na eni izmed naslednjih sej. Hvala. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 4. marca, v okviru glasovanj. Gospod Bojan Podkrajšek bo postavil vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvoli.

Ne bova toliko govorila o sami obnovi, ki bo potekala po vozišču pa tudi v vseh predorih pa tudi na viaduktih, bolj me skrbi področje obvoza, ki bo sledil ob obnovi, ki bo potekala v letih 2025 in 2026. Moram priznati, če so kdaj kritike, moram tudi priznati, da ste v lanskem letu dali kar nekaj časa pa tudi vašega truda za to, da ste oblikovali neko skupino, ki se s tem ukvarja. V Občini Slovenske Konjice, pa tudi v sosednjih občinah, imamo kar nekaj težav, večjih, druge so tudi manjše, ki bi se jih dalo kmalu urediti, da bi bila večja varnost vseh tistih, ki se bodo še vedno vozili po teh naših državnih cestah, lokalnih pa tudi javnih poteh, kjer bo pa znatno povečan promet. Spoštovana ministrica, vem, da se vi ne boste ukvarjali in se nimate časa ukvarjati z vsakim detajlom,

govorila. Iskreno povem, da tudi mene skrbi, ker v bistvu zapremo glavno žilo od Maribora do Ljubljane na odseku Dramlje–Slovenske Konjice.

prvo tako malo večjo tiskovno konferenco, kjer bomo jasno povedali, kaj se bo dogajalo, koliko časa pričakujemo te stvari. Želim pa že tukaj zelo jasno povedati,

tovornjaki kot tudi osebna vozila avtocesto zapuščati in po državnih in lokalnih cestah iskati obvoze. Naša prva prioriteta je, da absolutno tovorni promet in čim več osebnega zadržimo na avtocesti, kljub temu da bo treba imeti v tistem času, to je poletje, konec junija, julij, avgust pa del septembra, kar dobre živce.

lahko naredimo do takrat, ko se bo zapora avtoceste zgodila, tudi Slovenske Konjice so vključene, Občina Vojnik, ampak na žalost smo zaradi časovne stiske kar malo omejeni, kaj se da v tem obsegu izpeljati. Še enkrat, jaz dajem besedo, ker iskreno povem, da se veliko ukvarjam s tem in me res skrbi, ker gre za zelo prometno povezavo. Zato se mi zdi ključno, da pravočasno začnemo z obveščanjem ljudi. Dars se pogovarja tudi Dars se pogovarja tudi s Slovenskimi železnicami, kako bi lahko mogoče okrepili vlake na relacijah pa nekako spodbudili, da bi čim čim več ljudi, tudi tisti, ki so se do zdaj vozili, vsaj v tistem obdobju mogoče bolj uporabljali javni prevoz. Tako da ja, čaka nas še kar nekaj dela tudi do junija. Moje navodilo pa je absolutno bilo, da je vse, kar se da izpeljati do takrat z vidika varnosti, treba izpeljati. Naj je šlo za mogoče neke manjše preplastitve, usklajevanje semaforjev, križišč, skratka, da se tudi ta gneča na regionalnih cestah mogoče malo razporedi. Tudi kakšno dodatno, novo, mogoče začasno križišče je predvideno. Tako da stvari je res kar nekaj. Že danes prosim ljudi za razumevanje, bo težko, bo naporno, in seveda tudi župane, da nam čim bolj stojijo ob strani, ker samo skupaj bomo lahko, bom rekla, pri tem težkem projektu zmagali. Ni toliko dolga, obsežna je kar, rekonstrukcija, problem je to, da se res ta glavna žila Ljubljana–Maribor zapre. Sem prepričana, da bova do junija tudi še kakšen sestanek naredila pa tudi še takole kakšno stvar predebatirala.

Slovenske Bistrice podaljšala za eno uro, se bova že sama odločila pa bova šla v Celju z avtoceste. Hočem povedati, da se bo seveda že s tem bistveno bistveno povečal promet.

Novo mesto, oni so pa začeli postavljati vse potrebno za sanacijo viaduktov v krajih, kjer nihče niti nič vprašal ni. Tam se uporabljajo krajevne ceste, lokalne ceste,

Hvala. Ministrica, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite.

Druga. Če so izvajalci res brez kakršnekoli najave ali obvestila začeli to delati, je, bom rekla, tudi zame nesprejemljivo in absolutno v nasprotju z dogovorom, ki smo ga na tej širši delovni skupini sklenili.

to prenesla in tudi sama govorila s člani uprave Darsa, da je treba pravočasno. Ker meni se zdi tukaj ključ – da ljudi pravočasno opozorimo na vse, kar se bo dogajalo. In če je zdaj bila narejena prva, bom rekla, napakica, ker še ni tako velika, jo je absolutno treba popraviti pa ljudi res pravočasno opozoriti. Tukaj bo šlo za vsakodnevno opozarjanje, kaj se kaj se bo dogajalo. Ker res, gneča pa nedvomno bo. Kot sem rekla, obvozov uradno ne bo, kar pomeni, da moramo mi skupaj s policijo, skupaj mogoče z občinskimi redarji zagotoviti, da vse, razen lokalnega prebivalstva, če lahko tako rečem, ostane na avtocesti, tudi če bodo morali malo počakati pa malo Hvala. Gospa Eva Irgl bo postavila poslansko vprašanje ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel. Izvoli. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana gospa ministrica! Vsi se zavedamo, da imamo v Sloveniji kar zahtevno situacijo v okviru zdravstvenega sistema, še večje probleme pa imamo, odkar je v proceduri zakon o zdravstveni dejavnosti. Če pogledamo malo na širše, kar je že kolegica Iva Dimic spraševala tudi predsednika Vlade, je situacija takšna, da imamo še vedno zelo dolge čakalne dobe. Mnogi nimajo zadostnega dostopa do osebnih zdravnikov, pomanjkanje zdravstvenega kadra, še posebej v nekaterih panogah, kot so anesteziologija, psihiatrija, pedopsihiatrija. Vi veste, da imamo izjemno velike težave na področju duševnega zdravja med mladimi, da se soočamo z veliko oblikami anksioznosti in depresije. Tukaj je pomembno reči, da imamo premalo ljudi na določenih mestih. Soočamo se pa obenem tudi z odhodi strokovnjakov bodisi v tujino bodisi v zasebni sektor. Še posebej zaradi tega, ker kot že rečeno, imamo v proceduri zakon o zdravstveni dejavnosti, zaradi tega ker hkratno delo v zasebnem in javnem sektorju ne bo več mogoče. Nedavno je po 32 letih dela na Ginekološki kliniki v Ljubljani javni sektor zapustil še en izjemno priznan zdravnik, ki pa ni odšel samo z Univerzitetnega kliničnega centra, ampak je odšel tudi kot profesor, torej zapustil akademsko kariero na Medicinski fakulteti. Za to se je odločil, kot je sam pojasnil, predvsem zaradi posledic zakona o zdravstveni dejavnosti. Odšel je torej tudi kot mentor študentom na Medicinski fakulteti. In kaže se, da bo odhodov še bistveno več. Kako spremljate to situacijo, spoštovana gospa ministrica? Zanima me torej: Ali ne bi bilo smotrno, da vendarle še enkrat razmislite in vsaj takšne odhode preprečite tako, da bi našli neko dobro ali pa bolj sprejemljivo rešitev? Kako gledate na odhode zdravnikov v zadnjem času? Kako nameravate izboljšati položaj tudi v smislu delovnega okolja? Ker vemo, da sami opozarjajo, da delovni pogoji niso najbolj primerni. Zanima me tudi glede finančnega stališča: Ali bo okolje postalo bolj stimulativno,

Najlepša hvala za besedo. Spoštovana poslanka, hvala za vprašanje. Situacija v zdravstvenem sistemu ni lahka, kar pa traja že kar veliko let. Ni to nekaj novega, ni samo v Sloveniji, pač pa v vseh evropskih državah. Vsi se zavedamo, da zdravstvenega kadra ni, tako zdravnikov kot tudi drugega zdravstvenega osebja. Ravno zato je izjemno pomembno in mislim, da je prav, da je prva prioriteta te vlade to, da te razmere v zdravstvenem sistemu uredi. Zakon o zdravstveni dejavnosti je tisti, ki ureja zdravstveno dejavnost in ki ureja, kako se ta zdravstvena dejavnost upravlja. Po sprejetju zakona o zdravstveni dejavnosti bo torej prvič v zgodovini Slovenije jasno opredeljeno, kaj je javna zdravstvena mreža, da je sestavljena iz javnih zdravstvenih zavodov in iz koncesionarjev, in kaj ni javna zdravstvena mreža. Zaradi konkurenčne prepovedi je tako kot na vseh drugih področjih prav, da tudi v zdravstvu veljajo pravila, ki smo jih jasno zapisali v zakon o zdravstveni dejavnosti. Kar se tiče motivacije zaposlenih. Veste, da je bil sprejet zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Poleg tega pa se seveda skozi cel zakon trudimo, da bi zdravstveno osebje čim bolj motivirali, da znotraj javne zdravstvene mreže, predvsem v svojem zavodu, opravijo čim več dela. Se pravi, naš cilj je, da najprej skušamo izmeriti oziroma določiti metodologijo za izmero dnevne delovne obremenitve, nato pa stimulirati oziroma motivirati zaposlene, da izven, ko je to delo opravljeno, opravijo še več dela. Zato uvajamo predhodno, prej, kot to omogoča zakon za druge dejavnosti, v zdravstveni dejavnosti variabilen del nagrajevanja za zdravstveno osebje. Se pravi, tisti, ki bo naredil več, bo to lahko dobil tudi plačano.

nagrade oziroma plače, kakorkoli že rečemo. Seveda pa zakon uvaja za določene primere tudi davčno bolj ugodne podjemne pogodbe. ko je opravljeno delo v lastnem javnem zdravstvenem zavodu, se opravi dodatno delo pri matičnem delodajalcu, v vseh drugih javnih zdravstvenih zavodih in tudi pri koncesionarjih. Tako da ta omejitev v bistvu ni tako blazno stroga, kot se prikazuje, seveda pa gre samo za isto vrsto dela, se pravi na mentorstvo, na pedagoško, raziskovalno delo se te omejitve ne nanašajo, ker ne gre za konkurenčno prepoved. Gre samo za opravljanje istega dela zaradi prenaročanja pacientov od enega k drugemu izvajalcu. Kar se tiče dostopnosti, ki ste jo tudi omenili na začetku, čisto na kratko. Če pogledamo podatke o čakalnih dobah, bistvu nekako ne spremljamo, zato ker žal še vedno nismo uspeli dobro urediti evidence, čeprav smo uredili definicije v pravilniku o naročanju, če pogledamo število čakajočih, vidimo, da se je rast števila vseh čakajočih

čakajočih, naklon je nižji, se pravi, naraščanje je veliko manjše. Medtem ko je pa število nedopustno čakajočih, ki ga pa spremljamo samo od 1. avgusta naprej, zato ker prej ne bi bilo pravično, ker je bil spremenjen pravilnik, ker je bil spremenjen pravilnik, padlo, tako na terapevtske posege, tako na diagnostične posege kot tudi na prve preglede in kurativne preglede. Kar je kar uspeh, ker se je to zgodilo prvič po ne vem koliko letih. Hvala lepa. Hvala. Imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. EVA IRGL (PS NP): Najlepša hvala za besedo. Spoštovana gospa ministrica, jaz se vam zahvaljujem za vaše odgovore, še posebej ta del, ko ste govorili o predolgih čakalnih dobah. Vemo tudi, kaj prinaša zakon. To vemo, to ste zdaj podrobno še pojasnili. Niste mi pa odgovorili na vprašanje, kako gledate na to, da vedno več zdravnikov odhaja in napoveduje eksodus. Spoštovana ministrica, če pride do tega, potem imamo ne samo resen problem, ampak lahko to tudi vodi v resen kolaps zdravstvenega sistema. Zato vas to sprašujem. Ker se mi zdi, da to lahko potegne za sabo različne stvari, in vi ste za to odgovorni kot ministrica za zdravje. Zato me zanima, kaj boste naredili na tem področju, imate kakšne ukrepe vnaprej pripravljene, če res do tega pride. Meni se zdi to res pomembno, da vemo, če imate te korake izdelane. Sicer si bomo vaš mandat zapomnili točno po tem, da ni bilo narejenih ukrepov v primeru, da res pride do tega, da veliko zdravnikov odide iz javnega zdravstvenega sistema. Če mi lahko odgovorite samo na to dodatno vprašanje. Hvala.

pravzaprav nimamo in mislimo, da to tudi ni res. Zdravniki so odhajali že prej iz javnega sistema in tudi sedaj odhajajo. Je pa seveda sedaj tudi kar nekaj teh člankov, kjer kjer vsak zdravnik, ki odide, nekako poudari, da je to zaradi zakona o zdravstveni dejavnosti, za katerega pa moramo vedeti, da še ne velja. Ne vemo, kako bo. Sem pa že sama povedala, da bo ob bo ob sprejemu zakona situacija verjetno nekoliko zanihala v smislu, da se bo moral vsak zdravnik odločiti, kje bo delal. Te dejavnosti, ki ste jih predhodno Te dejavnosti, ki ste jih predhodno navedli v zvezi z zdravnikom, ki je odšel iz UKC Ljubljana in je bil mentor, mislim, da gre za ginekologa, seveda ne morejo biti povezane z zakonom o zdravstveni dejavnosti, zato ker bo on lahko po sprejetju zakona o zdravstveni dejavnosti še naprej opravljal mentorsko, raziskovalno in pedagoško dejavnost. To je mogoče tudi neke vrste pretirana reakcija na zakon o zdravstveni dejavnosti. Kar se pa tiče ukrepov, ki jih imamo ki jih imamo pripravljene, sem jih pa naštela. Gre za izboljšanje delovnih pogojev v smislu, da skušamo v čim večji meri zagotoviti dobre pogoje, finančne, motivacijske, podjemne pogodbe, variabilni del plače, to, kar si v bistvu vsi mislimo, da je prav. In tudi zdravniki želijo imeti variabilni del plače, sem prepričana, o tem so velikokrat govorili. je, da gremo v to smer, mogoče ne samo v zdravstvu. Kar se tiče investicij, veste, da se res pospešeno trudimo na trudimo na Uradu za investicije znotraj Ministrstva za zdravje, da čim bolj zaženemo investicije iz vseh mogočih sredstev, ki jih imamo, kar bo tudi dodatno izboljšalo delovne pogoje, se pravi od obnove do nakupa opreme. Na vseh treh področjih, se pravi nagrajevanje, finančna motivacija kadra, izboljševanje, nakupi opreme, investicije, na vseh teh področjih aktivno delamo. Želite besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru? Izvolite.

da bi ta državni zbor v skladu s poslovniškimi določili opravil razpravo o tej tako pomembni temi. Vendarle, kot sva sami ugotovili in tudi ugotavljamo ves ta čas, je zdravstveni sistem dejansko pred velikimi izzivi. Kako se bo zakon o zdravstveni dejavnosti obnašal v nadaljevanju, bomo še videli, resne pa so napovedi o odhodu več zdravnikov še dodatno iz zdravstvenega sistema, kar mene osebno skrbi. Zato se mi zdi prav, da bi o tem opravili razpravo. Nenazadnje tudi o tem, kako bi optimizirali delovne procese v javnih zdravstvenih zavodih, kako bi malo bolj pospešili digitalizacijo in avtomatizacijo, predvsem pospešitev uvedbe elektronskih zdravstvenih kartonov in tako naprej. Skratka, veliko izzivov imamo na zdravstvenem področju, se strinjam, dobro bi pa bilo, da tudi poslanke in poslanci opravimo razpravo o tem. Še zlasti o tem segmentu odhoda zdravnikov iz javnega zdravstvenega sistema. Najlepša hvala. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 4. marca, v okviru glasovanj. Gospod Franc Rosec bo postavil poslansko vprašanje ministru za gospodarstvo, turizem in šport gospodu Matjažu Hanu. Izvoli.

agencija Spirit razpisala sredstva oziroma razpis za prestrukturiranje šaleške in zasavske regije, premogovnih regij, v vrednosti 83 milijonov. Ta razpis je bil v petek razveljavljen, vemo pa vsi, da je bil namen tega razpisa – namreč, sredstva iz Evropskega sklada so na razpolago – da se gospodarsko prestrukturirata in šaleško-savinjska regija in zasavska regija. Namreč, gospodarstvo je ključen temelj nekega nekega razvoja in tudi socialne družbe. Me pa, kljub temu da je bil razpis javen, zanima, gospod minister: Na podlagi katerih kriterijev tveganj in meril so bila sredstva dodeljena posameznim upravičencem v okviru razpisa za gospodarsko prestrukturiranje SAŠA regije in Zasavske regije?

ne bi začelo govoriti, tudi sami ste enkrat imeli tako duhovito izjavo, »lumpi«, če ne bi na to opozorili mediji. V zvezi s tem razpisom, ki je bil, zanima

s pariškim podnebnim dogovorom dogovorjeno, da bomo na nek način ukinjali premogovne regije oziroma premogovnike, in temu je bil namenjen tudi denar. Država je iz tega naslova dobila iz Evrope cirka 250 milijonov evrov. Že pred tremi leti je, mislim, da takrat, ena agencija na nek način posanirala tako Zasavje kot Šaleško, videla, katera podjetja so perspektivna, katera imajo možnost ustvarjati nova delovna mesta, in na podlagi tega se je šlo v razpis. Ta razpis se je res dolgo, nekaj časa usklajeval, usklajeval se je regionalno z regijo, z gospodarstvom in pogoji so bili pač takšni, kot so bili, za vse enaki.

od nekoga iz šaleške regije in mi je rekel, Matjaž, ali si videl, kdo je dobil ta sredstva. Zdaj ne bom več te firme imenoval, ker za to firmo, eno in drugo, je bil sklep 16., 17. januarja razveljavljen. Na podlagi

kot bi si mi želeli, je imel v javnosti neko črno piko. Ko sem jaz najprej odredil notranjo revizijo javnega razpisa, potem sem dal pobudo na Računsko sodišče Republike Slovenije, da javni razpis vključi v načrt svojih revizijskih aktivnosti, dodatni nadzor sektorja za kontrole sem odredil na našem direktoratu in dodatno je tudi Spirit šel pregledat, smo ugotovili, da je zaradi perspektive vseh delovnih mest najbolje, da na nek način razveljavimo ta razpis. Vse te revizije še niso končane. Te revizije nam bodo predvsem pomagale, da bomo v nadaljevanju, ko bomo razpis ponovili, in ta razpis bo ponovljen v roku treh mesecev, na nek način skušali najti res najboljšo kombinacijo, da se bodo podjetja, ki resnično želijo odpirati nova delovna mesta, ki imajo neko perspektivo, na ta razpis prijavila, in seveda potem v skladu s pravili, če bodo dobila ta sredstva, lahko tudi razvila nova delovna mesta. Jaz zdaj od posamezne firme do firme ne bi šel, ker nisem pregledal vseh teh razpisov, zakaj je neka firma dobila več denarja, neka manj. Vem pa, da recimo Gorenje, ki je resno podjetje, ki ga jaz neizmerno cenim, pač prijavilo toliko in je v skladu s pravili pač dobilo toliko sredstev, kolikor jih je pač dobilo. Zelo težko v enem razpisu, in to smo videli, v enem razpisu naredimo tak razpis, da lahko dobijo, bom rekel, obstoječe firme in tudi startupi, ki pač morajo imeti neko priložnost za to, da ustvarijo neka nova delovna mesta. Če je komu žal, da smo ta razpis razveljavili, je meni žal. Vem, da je zdaj en del gospodarstva na nek način zelo razočaran, ampak 15. januarja sem rekel, da nobena pogodba ne bo podpisana, preden ne bo narejena revizija. In takrat so jasno lahko vedeli vsi gospodarstveniki, da naj ne gredo v neke, bom rekel, nabave, kakor se zdaj nekateri izgovarjajo, da naj bi prišlo do škode. 15. januarja sem jasno povedal, da ne bomo podpisali nobene pogodbe z nobenim podjetjem, dokler ne bomo prišli do konca te revizije. Verjamem, da bomo nov razpis naredili takšen,

Ti dve podjetji sta imeli v svojih poslovnih načrtih nekaj denarja, namenjenega za neke projekte. Se pravi, ti imaš poslovni načrt, kjer pričakuješ neka sredstva, ki so bila nekje obkljukana v sistemu, in zdaj pride do izpada teh sredstev. Kaj

spremeniti poslovne načrte. Mi pa vsi skupaj vemo, da je to okvirno okno zelo ozko glede črpanja teh sredstev. Nam se čas izteka. In če ta sredstva ne bodo porabljena,

Na koncu morajo biti ta sredstva uporabljena, da bo nekaj dobrega narejenega za to dolino, pa ne samo za dolino, ampak tudi za kompletno Slovenijo. Hvala.

dati bančno garancijo in šele potem podjetja dobijo. Edino, kar bi pa vendarle rad, eno stvar povedal. Nobeno podjetje, ki se je prijavilo, na začetku, ko se je prijavilo, pa je lahko naredilo ne vem kakšne, bom rekel, svoje akcijske načrte, ni vedelo, ali bo dobilo sredstva ali ne bo dobilo. Nobenemu podjetju ni bilo, vsaj z moje strani, rečeno, aha, saj ti boš pa dobil ta sredstva. 10. januarja je res, da je dobilo sklep, 15. januarja sem jaz jasno in glasno povedal zaradi medijskih zapisov, tudi zaradi naše kontrole, da dokler ne bo razpisa, ne bo nobene pogodbe podpisane. Upam, upam, da niso šli nekateri v tem času v ne vem kakšne, bom rekel, finančne obremenitve, da ne bodo imeli zdaj težav. Upam. Je pa res, zdaj bom pa javno povedal, en mesec pa pol medijskega linča, če lahko temu tako rečem, pa ne rečem, da je bil neupravičen, eno podjetje, eno podjetje ni reklo ene dobre besede o tem razpisu. KRIVEC: Želite besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru? Izvolite. Mislim, da bi bila ta razprava zelo dobra, ne samo zaradi tega, ker jaz predlagam ta sklep pa ker mislim, da bi tudi zelo dobro to koristilo samo ministrstvo, da se res nekaj doreče, ne glede

Vsi iščejo informacije, če imaš informacije, si vladar, to je to. Mislim, da je bila ta razprava dobra, da dorečemo, da bomo imeli spet nov razpis čez tri mesece,

Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 4. marca, v okviru glasovanj. Gospod Jožef Horvat bo postavil poslansko vprašanje ministrici za digitalno preobrazbo mag. Kseniji Klampfer. Izvoli. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovana gospa ministrica za digitalno preobrazbo, ta najina razprava bo tehnološka. Vabim vas, vlado, najprej seveda vaše ministrstvo, k razmisleku, da bi internet uvedli tam, predvsem na ruralnih območjih, kjer tega ljudje pravzaprav še nimajo, da bi uvedli uporabo satelitskega interneta. Internet je javno dobro. O tem smo govorili pred slabim desetletjem, ko smo v ustavo zapisovali pravico do pitne vode. Takrat so nekateri predlagali, da bi zapisali v ustavo tudi pravico do interneta, ker sem že pred leti govoril, kdor ne bo digitalen, tistega ne bo. Oba veva, kaj sem s tem mislil. V Sloveniji se še vedno soočamo s problemom pomanjkljivega dostopa do hitrega interneta v ruralnih in oddaljenih območjih. Razvoj infrastrukture za optični internet, Fiber to the Home, je drag in časovno zahteven, zato bi bilo smiselno raziskati alternativne možnosti, kot je satelitski internet, ki bi omogočil dostop do hitrega interneta v teh predelih. Subvencije za satelitski internet bi lahko rešile to težavo, omogočile večjo digitalno vključenost ter zmanjšale digitalni razkorak med urbanimi in ruralnimi območji. Pokritost s širokopasovno infrastrukturo na podeželju se postopoma sicer izboljšuje, še vedno pa se najdejo območja in gospodinjstva brez dostopa do širokopasovne povezave ali z omejeno ponudbo. Območja, kjer sedaj obstaja samo eno omrežje, uporabniki pa nimajo možnosti izbire in so v celoti vezani na enega ponudnika, so imenovana sive sive lise. Območja, kjer operaterji nimajo komercialnega interesa za izgradnjo širokopasovne infrastrukture, pa so tako imenovane bele lise.

da bi za satelitski internet na ruralnih območjih uvedli subvencije? Strokovne revije, ki jih beremo, so takšne, da je Starlink danes cenovno zelo dostopen in

Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Gospod Jožef Horvat, hvala za tole vprašanje. Že decembra lani sem še kot kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo na zaslišanju pred pristojnim odborom Državnega zbora izpostavila potrebo po večjem poudarku brezžičnim, tudi satelitskim povezavam. Samo gradnja fiksnih širokopasovnih omrežij namreč poteka prepočasi in zahteva vedno višja vlaganja. Da bi čim bolj natančno opredelili obseg problema, sem zaprosila Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve, da pripravi podrobno analizo potreb po širokopasovnih povezavah. Analiza sicer še ni končana, ampak preliminarni podatki in simulacije kažejo potrebo po gradnji kar 18 tisoč 500 kilometrov optičnega omrežja, če bi hoteli na tak način povezati vse lokacije, kjer so stalno poseljena stanovanja oziroma poslovni subjekti. Gre seveda za območja, kjer je poseljenost manjša in kjer do sedaj ni bilo izraženega komercialnega oziroma tržnega interesa za gradnjo optičnih omrežij. V okviru NOO smo prejšnji mesec že podpisali pogodbe na podlagi razpisa za financiranje gradnje odprtih fiksnih visokozmogljivih širokopasovnih omrežij, tako imenovani GOŠO6, ki bo omogočil več kot 9 tisoč gospodinjstvom dostop do interneta, ki zagotavlja hitrost prenosa proti uporabniku vsaj 300 mega in hitrost prenosa od uporabnikov vsaj 100 mega. Zanje je namenjenih približno 25 milijonov evrov. V drugem četrtletju bomo objavili tudi nov razpis GOŠO6A, za katerega je zagotovljenih približno 4 milijone evrov. V začetku naslednjega leta pa načrtujemo še objavo novega razpisa, tako imenovanega GOŠO7. V okviru evropskih sredstev zanj zagotavljamo približno 22 milijonov evrov, s katerimi lahko dostop do interneta zagotovimo še približno pet tisoč gospodinjstvom na ruralnem območju. Če povzamem, bomo torej skupno do konca mandata zagotovili dostop najmanj 15 tisoč gospodinjstvom, če bodo vključene tudi satelitske povezave, pa še več. Trenutno je v teku tudi javni razpis za sofinanciranje gradnje infrastrukture odprtih baznih postaj na prizadetih območjih po poplavah. Te bazne postaje bodo omogočile pokrivanje z mobilnim signalom 5G, kjer območja niso pokrita s takim signalom oziroma kjer ne obstaja tržni interes. Za gradnjo tovrstne infrastrukture smo na območju 55 občin zagotovili 4 milijone evrov. Odpiranje vlog zainteresiranih investitorjev bo ta mesec in v mesecu maju. Na ministrstvu načrtujemo tudi razpis za sofinanciranje gradnje infrastrukture odprtih baznih postaj še na ostalih področjih izven poplavnih območij, smo pa seveda pomislili tudi na druge možnosti. Poleg možnosti umestitve optične napeljave na linijah, kjer obstaja prostozračna električna napeljava, kar zaradi odsotnosti potrebe po kopanju zmanjša stroške izvedbe povezav, razmišljamo tudi o satelitskih možnostih povezovanja. Analiziramo možnosti pokrivanja tako iz satelitov z visoko geostacionarnih orbit kot tudi predvsem možnosti pokrivanja s sateliti v nizkih orbitah. Predvsem ta drugi je v zadnjem času doživel pravi razcvet, saj se je njegovo področje pokrivanja ozemlja po celotnem svetu kot tudi pri nas močno povečalo, hkrati pa so se stroški njegove uporabe v zadnjih mesecih prepolovili. Na ministrstvu preučujemo možnosti pravnih podlag za dodeljevanje javnih sredstev za zagotavljanje povezljivosti, ki bi omogočala tudi uporabo tehnologij satelitskega interneta. Ko bodo zagotovljeni vsi pogoji, ki so potrebni za dodelitev državne pomoči, bomo na ministrstvu skladno z ugotovitvami analize stanja, ki sem jo prej omenjala, smiselno omogočili tudi tovrstno zagotavljanje povezljivosti. Spoštovani poslanec, res je sicer, da bi v idealnem svetu vsi morali imeti doma napeljano optično povezavo, vendar je realnost taka, da to ni vedno mogoče, zato na ministrstvu iščemo tudi druge ekonomsko upravičene, tehnološko dovolj kvalitetne in seveda zakonite možnosti za zagotovitev širokopasovne povezljivosti te sodobne dobrine, za katero oba ugotavljava, da si brez nje tako rekoč ne predstavljamo več življenja. Hvala za vašo podporo temu našemu skupnemu cilju

bi vas nekako povabil k temu, kar bom kasneje tudi predlagal, da opravimo eno razpravo ki ne bo politikantska, ki bo res tehnološka, povabimo ljudi, ki na tem področju nekaj vedo. Jaz mislim, da je mimo čas, da v zemljo polagamo kable. Oba veva, kakšen problem je to, ko morate recimo dobiti soglasje za 500 parcel. Povod za moje poslansko vprašanje je naš terenski obisk prejšnji ponedeljek

Omenjate AKOS, jaz sem pogledal nacionalno poročilo o odprtem internetu, ki ima datum 27. 6. 2024, če jaz tukaj dobro berem, je samo okrog 8 tisoč gospodinjstev brez interneta. Ne vem, če je ta podatek točen, to boste vi povedali, ampak če jaz zdaj delam aproksimacijo, če bi se šli vi kot ministrica ali pa predsednik Vlade pogajat recimo

ne pa, da govorimo o desetinah milijonov, kolikor so pač ti projekti GOŠO in tako naprej. Tukaj vas vabim k nadaljnjemu razmisleku.

in vse skupaj obstane in ne dela več. Seveda je nujno poiskati tudi druge rešitve. Ne znam si namreč predstavljati, da pridem do teh ljudi in rečem, ja, mogoče bo bager prišel do vas leta 2028, leta 2029, kajti tehnološki razvoj, ki se je razmahnil v zadnjih letih, je prehiter in tukaj obstaja velika nevarnost digitalnega razkoraka, predvsem pa socialne izključenosti. Ljudje, ki ne bodo imeli osnovne dobrine, kot je danes internet, to je nedvomno, o tem sploh ni treba več razpravljati, seveda ne bodo socialno vključeni, ne bodo mogli uporabljati marsikatere javne storitve, da o otrocih sploh ne govorimo. Ena izmed glavnih prioritet našega ministrstva je trenutno ta, da preučujemo možnosti, na kakšen način v okviru sredstev, ki so in jih je malo, zagotoviti čim več hitrega in zmogljivega interneta, tudi s satelitskimi povezavami, namreč gradnja širokopasovnega omrežja poteka prepočasi in predrago. Trenutno ocenjujemo, da je en priključek

moramo iskati rešitve, ki danes že obstajajo, so tehnološko moderne, moramo pa seveda na ministrstvu preveriti vse pravne podlage in kakšne so možnosti, da bi iz javnih sredstev to tudi sofinancirali. Kot rečeno, to je ena izmed naših prioritetnih nalog in v to smer se bomo tudi trudili. Želite besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru? Izvolite. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod podpredsednik. Ravno to želim in predlagam, da Državni zbor opravi razpravo o tako pomembnem vprašanju in da tudi ministrico spodbudimo, da zelo hitro, naslednji mesec kupi avionsko karto in gre do podjetja Starlink oziroma SpaceX, če je katera rešitev boljša, da ne bo kdo zdaj meni očital, da jaz za koga navijam, to ne smem in nočem, spremljam pa in vsak dan gledam ta roj satelitov okrog zemeljske krogle, krivuljo, ki kaže, kako se število satelitov

in zanimiva, atraktivna. Verjamem, da imamo v Sloveniji ljudi ali pa naše Slovence v Ameriki, da vam bodo v zelo kratkem času uredili sestanek z vodstvom podjetja SpaceX. Mislim, da bi lahko bila Slovenija tu ena država, bi se pokazalo, saj smo, ampak da smo še bolj tehnološko napredni in da dejansko preverimo vse možnosti, omenjate pravne možnosti, da bi to zadevo realizirali, ker če kdo, potem prav vi, gospa ministrica, razumete, da je korelacija med digitalno izključenostjo in socialno izključenostjo neverjetna. Tu je korelacija in vem, da vi to razumete. Dajmo to digitalno izključenost tudi čim prej odpraviti, kot rečeno, smo dovolj bogata država. Po najnovejših podatkih iz prvega četrtletja leta 2024, novejših nimajo, je Starlink v Evropi dosegel povprečne hitrosti prenosa podatkov do 250 in latenco 41 milisekund, to je zelo dobro, in to v državah, kot so Velika Britanija in tudi Hrvaška. Takšne hitrosti omogočajo kakovostno videoklicanje, HD in 4K video pretakanje. Vidi se, da je ta infrastruktura praktično dostopna, na dosegu roke. Predlagam, da Slovenija uvede subvencije za satelitski internet za gospodinjstva in podjetja v ruralnih območjih, najbrž tudi drugih, ne moremo najbrž delati selekcije, ampak najprej tam, kjer je to nujno potrebno. Z neposrednim dogovorom, kot sem povedal, s Starlinkom bi gotovo dosegli nižje cene in omogočili širši dostop do hitrega interneta v odročnih predelih. Tu imate našo podporo in jaz verjamem, ko vam bom naslednjič postavil to poslansko vprašanje, da boste imeli rešitev že na mizi. Hvala lepa. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 4. marca, v okviru glasovanj. Mag. Meira Hot bo postavila poslansko vprašanje ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Vinku Logaju. Izvoli. Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani gospod minister! Nedavno je bila objavljena peticija civilne iniciative Odklopi.net za zakonsko omejitev rabe zasebnih telefonov in drugih digitalnih naprav v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ta je v naši splošni javnosti odprla in zelo spodbudila tudi pomembno razpravo o negativnih posledicah prekomerne in neustrezne rabe pametnih telefonov pri učencih in dijakih v šolah. V Sloveniji nimamo enotnih šolskih smernic ali zakonskih omejitev, ki bi uporabo pametnih telefonov urejale na državni ravni. Danes se tako vsaka šola samostojno odloča, kako bo rešila problem pretirane uporabe mobilnih telefonov. Veliko slovenskih šol je sicer sprejelo določena pravila omejevanja rabe, ki pa se med seboj izjemno razlikujejo. Različni pristopi v šolah so tudi posledica različnih mnenj, kako pristopiti k zmanjševanju negativnih posledic prekomerne rabe telefonov. V zvezi z uporabo mobilnih telefonov v šolah me zato res zanima sledeče: Kakšno je vaše stališče do pobude civilne iniciative Odklopi.net, da se zakonsko omeji uporaba pametnih mobitelov v šolah? Kdaj lahko pričakujemo pripravo konkretnih predlogov za zmanjševanje negativnih posledic uporabe mobilnih telefonov pri otrocih in mladostnikih? Bodo predlogi vključevali tudi zakonsko prepoved rabe mobilnih telefonov v šolah? Ali potrebujemo v Sloveniji enotna pravila omejevanja rabe pametnih telefonov, ki bi veljala za vse šole in učence enako, ali menite nasprotno, da bi bilo bolje to prepustiti šolam, da se samostojno odločajo, kako bodo urejale to vprašanje?

s strani posebne komisije drugačna priporočila, ki so ugotovila izjemno škodljivost rabe mobilnih telefonov in tablic v osnovnih in srednjih šolah? Za vaše odgovore se vam zahvaljujem.

omejevanja rabe, prepovedi rabe telefonov se mi zdi, da je aktualno v celotnem evropskem prostoru in ne zgolj v Sloveniji, zato smo na

prepovedujejo otrokom, mlajšim od 13 let, sploh posedovati oziroma imeti pametni telefon, do tega, da prepuščajo omejevanje uporabe mobilnih telefonov šolam, da same presojajo, na kakšen način bodo to omejile oziroma kako bodo učenci uporabljali telefone, do absolutne prepovedi.

Dobro se mi zdi, da se je v Sloveniji odprla širša razprava o uporabi mobilnih telefonov v vrtcih in šolah oziroma v šolskem prostoru in da smo to zaznali kot nek širši družbeni problem. Zato se mi zdi, da glede na vsa izhodišča, ki smo jih pripravili, zgolj prepoved uporabe na zakonski ravni ne bi rešila problemov. To bi poskušal argumentirati tudi z dejstvom, da sem na nedavnem dogodku sindikata Republike Slovenije v plenarnem delu z več kot 300 predstavniki šol vprašal, če so za prepoved oziroma omejitev telefonov v šolah. Skoraj vsi udeleženci so dvignili roke. Potem sem vprašal, če že imajo prepoved oziroma omejitev rabe telefonov v šolah. Spet so vsi dvignili roke. Ko sem jih vprašal, ali bi delovala zgolj zakonska prepoved oziroma omejitev rabe telefonov, jih je samo nekaj dvignilo roke. To pomeni, da na tem področju resnično potrebujemo nek konsenz, zato smo pripravili tudi izhodišča, ki vključujejo na eni strani smiselno in zdravo rabo, potem omejitev rabe pametnih telefonov na zakonski ravni tudi drugih digitalnih naprav v šolskem prostoru, tehnične možnosti za izvajanje omejitve, vzgojne ukrepe v primeru nespoštovanja in tudi za pristojnosti staršev v primeru ravnanja, kot bo dogovorjeno. Moram povedati, ko sem slišal v nedavni oddaji Odmevi enega od predstavnikov oziroma pobudnikov peticije Odklopi.net, da bi bilo smiselno, da bi nabavili šolske telefone, se mi zdi, da so takšne rešitve popolnoma neustrezne, ker potem se bomo začeli pogovarjati, koliko ljudi bomo zaposlili, da bodo polnili te telefone, koliko jih bomo potrebovali, da bodo te telefone nastavljali nazaj na takšne nastavitve, kot so za za uspešno oziroma učinkovito rabo v šolskem prostoru. Kot sem napovedal, bomo strokovno razpravo in tudi širšo razpravo začeli v tem tednu. Na vsebino peticije smo se že odzvali, torej smo izvedeli iz medijev, v tem tednu imamo že sestanek tudi s predstavniki pobude Odklopi.net, zato da bi pogledali

ki je datirana s 27. 2., predlog, ki celovito naslavlja omejevanje oziroma rabo telefonov v šolskih prostorih,

Rada bi se v bistvu zahvalila ministru za res celovit odgovor. Mislim, da je zelo pomembno, da se zavedamo, da imamo tukaj problem in da ga je potrebno ne samo nasloviti, ampak dejansko začeti reševati, in da imamo tudi obilo dobrih praks po Evropi, kjer so vseeno že sprejeli določene zakonodajne spremembe in da so se določeni ukrepi že izkazali tudi v praksi. Meni osebno je bil primer Danske, predvsem zato, ker je bila vlada zelo nastrojena zoper tovrstne zakonodajne spremembe, potem je pa na osnovi neke posebne komisije, ki jo je predsednica je imenovala leta 2023, katere namen je bil sicer preiskati širše nezadovoljstvo med mladostniki in otroci, je v bistvu izdala poročilo, ki je dejansko sprožilo alarm glede tega, kako zelo digitalizirano je življenje naših otrok in mladostnikov. Mislim, da bi lahko na nivoju celotne Evropske unije. Zelo mi je bilo všeč njihovo razmišljanje, torej razmišljanje predsednika komisije, ki je prepoved mobilnih telefonov v bistvu primerjal s prepovedjo kajenja v šolah

Hvala. Gremo naprej s poslanskimi vprašanji. Gospod Tomaž Lisec bo postavil poslansko vprašanje ministru za naravne vire in prostor gospodu Jožetu Novaku. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani ministri in ministrice, vsem skupaj lep pozdrav! Spoštovani minister Novak, za vas imam vprašanje glede Hidroelektrarne Sam prihajam iz Posavja in posavski župani in poslanci, ne glede na to, kdo je v trenutni vladi oziroma kdo od poslancev iz Posavja je v Državnem zboru, pomagati, da se ta hidroelektrarna dokončno zgradi. Samo medklic, bila je obljuba in zagotovilo, da bo hidroelektrarna Mokrice zgrajena že v letu 2018. V tem času smo tudi posavski poslanci vlagali Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, tako smo vložili zakon leta 2017 in leta 2020 z željo, da se dokončno uredi financiranje in izvedba, izgradnja te hidroelektrarne. Nikakor nismo prišli do začetka izgradnje. Potem smo se v prejšnjem mandatu tudi v sodelovanju z Vlado odločili in na podlagi Ministrstva za okolje in prostor pripravili odločbo o prevladi druge javne koristi nad javno koristjo varovanje narave, ki pa jo je Upravno sodišče odpravilo in vrnilo v ponovno postopanje. Je pa bilo na srečo Upravno sodišče toliko korektno, da je omenilo, kaj vse je narobe in kaj vse morajo morajo posamezna ministrstva in tudi izvajalec narediti, da se te zadeve uredijo. Od aprila 2023 do aprila 2024 je prihajalo do nekega pingponga med posameznimi ministrstvi. Nato je maja 2024 sledila tudi nujna seja odbora, kjer smo sprejeli tudi sklep, citiram: »Odbor poziva Vlado, da v roku šestih mesecev pristojnemu odboru Državnega zbora predstavi ukrepe za pospešitev umeščanja objektov za izkoriščanje hidroenergetskega potenciala v prostor.« Potem nas je razveselila novica, da je sredi novembra 2024 podjetje Hidroelektrarne na Spodnji Savi dostavilo dopolnjeno dokumentacijo z željo, da se gradbeno dovoljenje izda še

Komu je bila posredovana ta dopolnjena dokumentacija? Katere so te strokovne institucije? Kdo so vsi ti stranski udeleženci, ki so bili pozvani k podaji morebitnih pripomb? Katere pripombe so bile posredovane na ministrstvo in na katere ste že podali odgovore? Toliko v tej prvi fazi. Hvala.

Po tem, ko je država več let dvakrat poskušala izdati gradbeno dovoljenje oziroma iti prek prevlade javne koristi, dvakrat neuspešno prek sodišč, imamo zdaj tako imenovani tretji, jaz upam, da zadnji preizkus in na tem tretjem preizkusu ne smemo pasti. To je zdaj osnovno pravilo. Mislim, da smo vsi skupaj razumeli sporočilo Upravnega sodišča in da je investitor dobro premislil in tudi sam

Ministrstvo, MOPE, je tisto, ki vodi postopek, se nič ne prerekamo med sabo, ampak vodi ta postopek prevlade in

dokumentacije dopolniti, jaz računam, da bo v kratkem, mesecu dni ali kaj podobnega, dokončno znano, ali je ta dokumentacija, karkoli že urejajo, dokončana in da bo tudi zaključena.

ki tudi dovoljuje, kdaj se sme kakšne zadeve peljati. Ne vem, ali bo v tem procesu to pomagalo ali ne, ampak tudi ta vrzel, toliko in toliko let, mislim, da zdaj že govoriva te uredbe ni bilo. Zdaj imam v razpravi, dobili smo nekaj pripomb različnih skupin, tako da računam, da bomo do poletja tudi to vodarsko uredbo spravili pod streho. Ministrstvo, ki vodi postopek za integralno dovoljenje, pa je v tem času, takrat, ko je bila dana sodba Upravnega sodišča, samo zaustavilo postopek izdaje gradbenega dovoljenja do rešitve predhodnega vprašanja, beri te prevlade. prevlade. Jaz računam in tak je tudi terminski plan, da se do poletja zaključi ta prevlada, ko je prevlada zaključena, gremo naprej s postopkom gradbenega dovoljenja in če bo po sreči, imamo plan, tak kot je bil predlog v letošnjem letu, da spravimo tudi to pod streho, da ima investitor možnost, da

Hvala, spoštovani minister, za dane ukrepe. Sicer je pri tem projektu včasih dilema, na katerega ministra nasloviti poslansko vprašanje, zato prvi medklic, upam, da oba resorna ministra, predvsem pa vaši uradniki z vsemi ostalimi deležniki, predvsem s posameznimi direktorati in Direkcijo za vodo ali še s kom drugim, ustrezno sodelujete. Veseli me, da naj bi bilo v roku enega meseca več zadev znanih, ampak mene skrbi ena stvar. V Sloveniji vedno najdemo kakšnega metuljčka, kakšno žabo, kakšno rožico, ki jo najdemo samo v predpisih, v praksi pa jo lovci, ribiči in vsi ostali iščejo, pa je ne najdejo. Zato me je bilo zelo strah, ko sem konec januarja dobil ta odgovor Vlade glede Hidroelektrarne Mokrice, ko je bilo rečeno, dopolnjena dokumentacija je bila posredovana v ponovno mnenje strokovnim institucijam, z njo pa so bili seznanjeni tudi vsi stranski udeleženci. Skratka, moj strah je kljub vašim dobrim nameram, da do poletja pride do prevlade javnega interesa, da se bo našla neka skupina, ki bo našla neko žival ali pa rastlino, ki bo spet zaustavila ta, ne samo za Posavje, ampak tudi za

pravih odgovorov, pa se bomo morali namesto tukaj v Državnem zboru očitno dobiti na terenu v Brežicah pri sklicu nujne seje, ker verjamem, da bomo tako kot lani maja dobili

Jaz računam, da so strokovna gradiva, tako imam informacijo, dopolnili in tudi za tiste zaščitene ribe in ostale zadeve v vodi vemo, da so tam in da bo treba narediti nadomestni habitat.

naj ne bi bil energetsko več izrabljen, tam imamo možnost nadomestnih habitatov, kjer je tekoča voda, da lahko tiste ribe preživijo v tem delu. Seveda, razni ukrepi bodo naloženi investitorju, da je dan ta nadomesten ukrep, tako da jaz računam, da bodo to izpeljali. Imate pa prav, junija morava vedeti, ali se je postopek za gradbeno dovoljenje tudi začel, da je bil prvi zaključen in da se lahko nadaljuje postopek za izdajo gradbenega dovoljenja. Takrat bova lahko

Najlepša hvala. Poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, če želite. Ne želite. Nadaljujemo. Andrej Kosi, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju

ureditev sistema helikopterske nujne medicinske pomoči. Kot vam je znano, nas je pred nekaj časa razveselila novica predsednika Vlade, da se bo ta sistem v Sloveniji končno uredil, kajti Slovenija je še vedno edina država v Evropi, ki tega sistema nima ustrezno urejenega. Žal smo kar hitro prišli na slabša trdna tla, kajti Vlada je sprejela sklep, da bo sistem helikopterske nujne medicinske pomoči torej prevzelo notranje ministrstvo oziroma policija, torej bo policija opravljala prevoze. Tudi notranje ministrstvo je objavilo ta razpis za nakup dveh namenskih helikopterjev. Takoj je v javnosti završalo, da ta razpis ni ustrezen, predvsem glede časovnih rokov, čeprav so vsi akterji pri tem zatrjevali, da je razpis transparenten, se je kar hitro ugotovilo, da vsaj časovnega roka ni, kajti ministrstvo mi je na moje pisno poslansko vprašanje odgovorilo, da je Airbus podal rok dobave 22 mesecev za en helikopter in 28 mesecev za drugi helikopter, torej je očitno, da je bil razpis prilagojen samo za enega dobavitelja. Še bolj pa me je v oči zbodel odgovor na pisno poslansko vprašanje kolega pred mano, torej kolega Lisca, kjer ste mu na Ministrstvu za zdravje odgovorili, citiram: »V nadaljevanju pojasnjujemo, da v tem mandatu ali v mandatu prejšnjega ministrstva za zdravje na ministrstvu ni bilo sestanka z nobenim od dobaviteljev helikopterjev za potrebe HNMP ali prenosne medicinske opreme in pripomočkov za delo medicinskih ekip HNMP.« Torej, iz tega sklepam,

pod sistemom Ministrstva za zdravje. Torej, mi ne kupujemo helikopterja za policijo. Res je, da bo policija izvajala s svojo ekipo to aktivnost, vendar gre za ključno vlogo, ki jo mora imeti Ministrstvo za zdravje. Mi ne kupujemo policijskih vozil oziroma helikopterjev, ampak reševalna za nujno medicinsko pomoč. Še bolj pa bode dejstvo, da je tudi Evropska komisija navedla, da zgolj ne more samostojno opravljati te funkcije, ampak jo lahko opravlja sočasno s civilnimi letalskimi prevozniki, torej je ta sklep Vlade

hvala za vaše vprašanje. Vedno znova in znova je treba stvari ponoviti, da se pravzaprav primejo in da se primejo predvsem tukaj v Državnem zboru. Naj povem, da je Ministrstvo za notranje zadeve po sklepu Vlade dobilo sklep, da mora izvesti vse aktivnosti za nakup dveh namenskih helikopterjev za dejavnost helikopterske nujne medicinske pomoči, medbolnišnične helikopterske prevoze in helikopterske prevoze otrok v inkubatorjih. Ta del je seveda stvar Ministrstva za notranje zadeve, zato smo naročnik helikopterjev na Ministrstvu za notranje zadeve oziroma v Policiji, kjer bo pilote, logistiko, vzdrževanje, upravljanje z njimi in seveda celotno infrastrukturo za delovanje baz zagotavljala Policija kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Dejavnost helikopterske nujne medicinske pomoči pa se bo izvajala kot državna aktivnost, ne kot zasebna aktivnost, in bo ta zadeva helikopterske nujne medicinske pomoči še vedno javna dejavnost in se bo seveda delala s helikopterji slovenske policije. Je pa ta dejavnost ločena na zdravstveno dejavnost, to pa bo delalo Ministrstvo za zdravje oziroma zdravniki in seveda zdravstveno osebje, za katero je pristojno Ministrstvo za zdravje. Nenazadnje, prav je še, da vseeno povemo, da se je 20. 1. 20. 1. letos v sistemu javnega naročanja odpiralo ponudbe v zvezi z javnim naročilom dveh namenskih helikopterjev in seveda vzdrževanje dveh namenskih helikopterjev. Italijanski ponudnik

v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije oziroma je odstopalo od vzorca, ki je bil del razpisne dokumentacije. Torej, to je razlog, da smo razpis potem tudi razveljavili oziroma da je sama odločitev postala 20. 2. tudi pravnomočna, ker se na to nihče ni pritožil. nihče ni pritožil. Ko sedaj govorite o roku dobave, da ni bil spoštovan, mislim, da sem tukaj že najmanj petkrat, desetkrat povedal,

Hvala lepa za vprašanje. Kot je že povedal minister za notranje zadeve, iz sklepa se jasno razbere, da se bo HNMP izvajala kot državna aktivnost, kar ste omenili, in država se tako lahko odloči. Dejavnost se bo izvajala v skladu s predpisi, se pravi v skladu z uredbo EU 965, nacionalno letalsko zakonodajo in bo tudi ustrezno nadzirana. Zakaj nadzirana. Zakaj Ministrstvo za zdravje ne vodi razpisa? Zato ker je pač sklep Vlade tak, da Ministrstvo za notranje zadeve za potrebe izvajanja nalog izvede aktivnosti za nakup dveh namenskih helikopterjev. Se pravi, nakup helikopterjev in ureditev infrastrukture je bila torej s strani Vlade zaupana in določena Ministrstvu za notranje zadeve, v okviru katerega je policija določena kot prevoznik. Kot Kot prevoznik je policija tudi najbolj kompetentna glede izvedbe javnega naročila, Ministrstvo za zdravje pa je sodelovalo s strokovnjaki glede potreb zdravstva za izvajanje HNMP z namenskimi helikopterji.

torej morate vi voditi zadevo, kakšen helikopter oziroma opremo boste dobavljali. Vi se ne pogovarjate z dobavitelji, tako kot ste navedli v odgovoru, niti o prenosu medicinske opreme in pripomočkov za delo medicinskih ekip glede helikopterjev. To je zdaj tako, da bi se vi pogovarjali o tem, kakšno marico bo kupila policija, ali bi se vi pogovarjali o tem, katere patrie bo kupilo obrambno ministrstvo. To je skregano z zdravo pametjo! Ne more se policija pogovarjati z dobavitelji helikopterjev o namenskem nakupu helikopterjev, kakšne specifikacije in opremo bo imela. To je vaše. Tudi policija danes ne opravlja reševalnih prevozov z rešilnimi vozili,

da se torej nujna helikopterska medicinska pomoč omeji samo na policijske ali vojaške organizacije. Kot govori, policijske in vojaške organizacije lahko

v sklepu Vlade je samo navedeno, da Ministrstvo za notranje zadeve izvede aktivnosti za nakup dveh namenskih helikopterjev. Kot prevoznik je najbolj kompetentno

bi pravzaprav ocenila to sodelovanje kot zelo dobro, če ne kot odlično. Se pravi, namenski helikopter ima torej v javnem razpisu jasne zahteve po medicinskem interierju, ki je ki je v skladu z evropskimi standardi, in tudi za vso medicinsko opremo, ki je fiksna v helikopterju, gre za nosila, za električno napeljavo, za centralni sistem za kisik s priključki, pritrdišča za medicinske aparate, kisikove jeklenke, prostor za odlaganje. Vse to je že notri. Komisija oziroma člani Ministrstva za zdravje so v skladu s stroko sodelovali pri pripravi javnega razpisa, kar se tiče tega dela. Se pravi, zasnova se razlikuje od policijskih plovil v tem namenskem helikopterju, na način, da se lahko s tem namenskim helikopterjem izvaja samo helikopterska nujna medicinska pomoč, na primer, da za redne naloge policije ta helikopter ni ustrezno konfiguriran. Jaz sploh ne bi rekla, da je bila naša vloga pasivna, naša vloga je bila aktivna. Res pa je, da je bilo s sklepom Vlade za nakup oziroma za izvedbo javnega naročila za nakup namenskega helikopterja imenovano Ministrstvo za notranje zadeve.

vodi oziroma izvaja helikoptersko nujno medicinsko pomoč v Republiki Sloveniji Slovenska vojska in če ima izpad plovila, to lahko zagotavlja tudi Ministrstvo za notranje zadeve oziroma sama Policija. Tako da tukaj jaz ne vidim nobenih težav. Nenazadnje, tukaj je sklep Vlade jasen, da slovenska policija kot prevoznik zagotavlja, nenazadnje tudi kupi dva namenska helikopterja HNMP za izvajanje te dejavnosti. Jaz se pravzaprav tega projekta veselim. Nenazadnje sem kar malo žalosten, ko ponudnik ni dostavil vse dokumentacije tako, kot bi to seveda moralo biti v zahtevi.

NATAŠA SUKIČ: Hvala lepa. Poslanec, vidim, da želite besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Naj vas tukaj prosim in opozorim, to, kar počnemo in kar vemo, izrecno podajte ta predlog in ne izkoriščajte za dodatno razpravo. Izvolite. (PS SDS): Spoštovana podpredsednica, ja, dajem ta predlog, izkoriščam ta predlog, kajti mislim, da se v Državnem zboru moramo o tem konkretno pogovoriti, kajti sistem, ki ga sedaj vzpostavlja država Republika Slovenija oziroma aktualna vlada, ni v skladu z evropsko zakonodajo. Evropska komisija je jasno povedala, da odvzem možnosti civilnim organizacijam Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije, da v Sloveniji opravlja storitev nujne helikopterske medicinske pomoči, lahko povzroči kršitev materialnopravnih določb na področju, ki niso zgolj letalske tehnične zahteve. Torej, ta sklep Vlade ni v skladu z materialnopravnimi predpisi Evropske unije. Tudi trenutne aktivnosti, ki jih izvajata policija in vojska, niso v skladu s tem sistemom, kajti

do prilagojenosti, kajti če vam je Airbus povedal, da je njegov rok 22 oziroma 28 mesecev, vi pa daste razpis za 16 mesecev, potem ne morete reči, da je to transparentno, zato je pač potrebno razpravljati o tem, da se v Sloveniji končno uredi nujna helikopterska medicinska pomoč, pomoč, tudi mi v Slovenski demokratski stranki to podpiramo, mislim, da vsi, vendar ne samo z nakupom dveh helikopterjev, ampak celo treh, tudi z vzpostavitvijo treh baz, kajti takrat bo to res ustrezno, in da se tudi civilnim letalskim družbam omogoči ta sistem, tako kot sedaj opravljajo reševalne prevoze tudi številna podjetja

ministrica! Kot sem napovedal svoje poslansko vprašanje, zelo direktno. Lahko bi rekel, da mineva desetletje, odkar sem s svojimi pobudami, voljo uspel že v času takratne vlade dr. Cerarja spraviti severno lenarško obvoznico v same proračunske dokumente. Tam je bilo rezerviranih do nekaj let nazaj 15 milijonov evrov, zdaj se je ta postavka zaradi cen dvignila približno na 30 milijonov evrov. Ob koncu lanskega leta, ko smo tukaj imeli obravnavo proračunskih dokumentov, sem ugotovil, da ste s svojimi politikami prestavili izgradnjo severne lenarške obvoznice na leto 2028 in naprej. Prvi osnovni problem je, da smo imeli težave z ministrstvom, lenarška občina torej pridobiva prostorski načrt, ki traja tudi že skoraj desetletje, kar je osnovni problem. Tega bomo letos, sem prepričan, spravili pod streho v drugi polovici leta. Seveda pa bi bilo potrebno, da bi se v naslednjem letu zagotovila neka sredstva, vsaj tista, ki so potrebna za odkupe zemljišč, za samo projektiranje, ker menim, da bi lahko to obvoznico začeli graditi vsaj v letu 2027. Tukaj je še en velik problem, da smo z direkcijo za ceste, s katero smo imeli v vseh vladah korekten odnos, nekako uredili mestno središče, torej spravili smo promet na 30 kilometrov prek Lenarta, ki je, lahko bi rekel, gospodarsko, kulturno in tudi upravno središče Slovenskih goric, pa potekajo vse glavne cestne povezave, tako z Občino Jurovski Dol, Sveto Ano in naprej proti Avstriji, predvsem pa prek Lenarta do občine Benedikt in naprej čez Apaško dolino do

Tako kot ste ugotovili, investicijski projekt v načrtu razvojnih programov z oznako 18-0065, obvoznica Lenart, je razdeljen na dve etapi. Prva etapa, to je izgradnja krožnega križišča v kilometru 1 plus 400, je bila v lanskem letu avgusta zaključena. Trenutno poteka še odprava nekih manjših pomanjkljivosti po komisijskem pregledu. Vrednost teh del je znašala 847 tisoč 16 evrov. Druga etapa, povezovalna cesta med Lenartom in Gornjim Gradom in cesta v Lenartu, se pravi, kot sem rekla, to je druga etapa te povezovalne ceste. Naš cilj, da ne razlagam vse na dolgo in široko, skratka, pripravljena je dokumentacija, trenutno poteka recenzija in cilj direkcije je, da bi se še v letošnjem letu, se pravi v letu 2025, začela

Če ste gledali v NRP, mogoče še ta podatek. Že prej sem povedala, da ima naša direkcija tudi namenska sredstva, ki se zbirajo iz takse, ki jo plačamo ob ob registraciji vozil, in vsa neporabljena sredstva preteklega leta se prenesejo v naslednje leto. Za obvoznico Lenart je predvideno, da se ji v okviru teh sredstev, ki so bila prerazporejena, zagotovijo sredstva, ki jih v tem trenutku, prav ste videli, res ni zagotovljenih

od Žerjavcev, torej teh 400 metrov, do industrijske cone v Lenartu ali pa ste nam dali napačne dokumente ali morda odgovor, ker tam sem slišal neko besedo Gornji Grad, pa mislim, da to ne paše v Slovenske gorice. Gornja Radgona, ja, to pa ja. Torej, dogovorjeno je bilo tudi na sestankih z direkcijo, da se industrijska cona v Lenartu poveže s krožiščem, ki je že zgrajeno, ki je tudi v bistvu pomembno za izgradnjo kolesarskih poti, ki smo jih zgradili

600 metrov je, se opravičujem. Torej, toliko, da vem in da lahko občanom in občankam, pa tudi občanom in občankam ostalih občin, na katere se vse to navezuje,

podpredsednica. Jaz mislim, da je ministrica svoje povedala, tako da lahko kar hitro zaključimo in upam, da se vidimo tudi na terenu in da bodo zadeve stekle. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ministrica, izvolite, rekla, v tem trenutku nimam razloga, da sodelavcem na direkciji ne bi verjela. Letos je Vlada rekordno hitro zagotovila ta prenos namenskih sredstev že konec januarja, prej je vsako leto to trajalo tam nekje do poletja, tako da moji sodelavci na direkciji v bistvu nimajo razloga, zakaj se določene stvari ne bi dale narediti. Se pravi, počakajmo še recenzijo in potem gremo v postopek in upajmo, da bo brez večjih zapletov tudi proti koncu leta začetek. Najlepša hvala. Nadaljujemo. Poslanec Anton Šturbej, imate besedo, da tudi vi postavite poslansko vprašanje ministrici za infrastrukturo

se ni na tem odseku zgodilo nič, čeprav sem dobil odgovor za to križišče, da se je urejalo

maja letošnje leto bo dve leti od tega, da se na tem področju ni zgodilo nič, čeprav naj bi se s postopkom javnega naročila za novo projektno dokumentacijo začelo konec leta 2023. Gre za zelo pomemben infrastrukturni objekt na tem križišču v Mestinju, saj vemo, da na tem področju, na odseku 1275, ki poteka od Šentjurja do Mestinja, in pa odsek 1238, spet od tega križišča do Podplata, potem pa se pri Podplatu navezuje spet na odsek, ki prihaja iz smeri Poljčan, 1237, in še 1276 od Dobovca do Mestinja in seveda odsek 1239, ki je vezan prav na to križišče, pa je Mestinje–Golobinjek. Zakaj govorim o tem? Če bomo tako nadaljevali na tem projektu, bomo ali pa bodo bodoči zastavljavci [postavljali] vprašanja, kdaj se bo ta problem rešil, še nadaljnjih deset let ali več.

projektu, noben projektant ni prišel do konca, vedno se je nekako zalomilo pri soglasju Slovenskih železnic. Čeprav zdaj, ko gledamo ta problem, vidimo, da v to križišče prihaja ogromno prometa. Zelo nevarno je vključevanje v promet predvsem iz smeri Podčetrtka

hvala za vprašanje. Ne boste zadovoljni z mojim odgovorom, ker pozitivnega mnenja Slovenskih železnic naša direkcija na žalost še vedno ni uspela pridobiti. Jaz nobenega soglasodajalca ne morem prisiliti, da napiše, to mnenje je pomembno oziroma pravijo, da je negativno mnenje zaradi spremembe prometnega režima v primeru odpovedi signalne naprave. naprave. Jaz vam lahko dam besedo, da bom od direkcije, kako naj rečem, zahtevala ali pa jih bom prosila, da v najkrajšem možnem času še enkrat skličejo sestanek s Slovenskimi železnicami in ugotovijo, kaj je pravzaprav sploh tukaj mogoče narediti. Strinjam se z vami, da samo to, da rečemo ne, je težko, rešitev za stanje, ki mi ga vi pravzaprav vsakič, ko se srečava v Državnem zboru, opišete kot kar katastrofalnega. Jaz vam to besedo lahko dam, da bom še enkrat prosila, da čim prej skličejo sestanek, da ugotovimo, kaj dejansko lahko sploh naredimo, kaj več pa jaz kot ministrica zelo težko naredim in posegam v posamezni postopek. Hvala lepa. Želite dopolnitev odgovora? imamo toliko in toliko stroke na določenih področjih, jaz verjamem, da tudi na železnicah, da se z neko novelacijo tega projekta, na katerem sta že delala dva projektanta, da so možne rešitve, da naj jih predlaga potem tudi stroka s strani železnice. Če verjamete ali ne, vloga Občine Šmarje pri Jelšah je bila zelo aktivna na tem področju, pa tudi Ministrstvo za infrastrukturo, saj ste odkupili eno hišo, ki je ki je predvidena za rušitev, da bi v nadaljevanju tudi razširili to križišče, ker se pač tudi ostale občine zavedajo tega problema in tega križišča ter frekvence na tem križišču in konec koncev varnosti otrok in vseh udeležencev v prometu. Občina je dobila soglasje, dobila je pogodbe za služnost in tako naprej, pa vendarle se zdaj lomi neko soglasje na železnicah, čeprav verjamem, da ima železnica toliko volje in neke stroke, da tudi ta detajl rešijo in da gre ta zadeva v neko realizacijo. Vemo, da se gradijo hoteli v Podčetrtku, nekaj se gradi v Rogaški in vsi imamo potem v nadaljevanju

pa imamo problem samo z enim ministrstvom oziroma z eno službo, ki tega detajla dejansko ne zna vnesti v sam projekt. Hvala.

bom prosila, da čim prej še enkrat skličejo sestanek s Slovenskimi železnicami in ugotovijo, kaj je pravzaprav v tem križišču sploh izvedljivo. Se strinjam, da se tukaj ne bi smeli pogovarjati o letih, ampak bi strokovnjaki, ne politiki, morali najti rešitev. Varnost ljudi, ko govorimo o cestni infrastrukturi, je in mora biti vedno na prvem mestu.

Ne želite. Hvala lepa. Dr. Tatjana Greif, imate besedo, da postavite vprašanje ministrici za pravosodje Andreji Katič. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovana ministrica, napovedana sprememba Kazenskega zakonika uvršča femicid med kazniva dejanja umora po 116. členu kot odvzem življenja v družinski ali podobni skupnosti kot spolno nevtralno kaznivo dejanje. Takšnega umora ne bo možno več kvalificirati kot uboj, kot se je doslej dogajalo, kar pomeni tudi višje kazni. Predlog zajema različne oblike umora v okviru družinske skupnosti, in sicer partnerjev ne glede na spol, staršev, starih staršev, otrok, pastorkov in podobno. Govorimo tako o družinskem nasilju, ki je širši pojem, v resnici pa gre za izrecno partnersko nasilje, in sicer spolno pogojeno. Zanima me: Zakaj ta oblika nasilja v predlogu ni inkriminirana ločeno, kljub kvalitativni in kvantitativni razliki v nasilju, ki ga izvajajo moški nad ženskami, kar je tudi ustrezna podlaga za ločeno obravnavo? Kaj so razlogi za takšen pristop? Pobude, da se femicid regulira kot ločeno kaznivo dejanje, naj bi stroka zavračala, češ da so v nasprotju z ustavo in diskriminacijo glede na spol. Ta argument nekako ne pije vode, saj predpostavlja dejansko obstoječo in izvajajočo se enakopravnost med moškimi in ženskami, za katero pa vemo, da ekonomsko, politično in družbeno ne obstaja. Predlog zajema torej tudi umor partnerja s strani ženske, a treba je vedeti, da je umor ženske s strani moškega rezultat dolgotrajnega fizičnega, psihičnega in spolnega nasilja, medtem ko je umor moškega s strani ženske večinoma reakcija na nasilje, ki ga ta izvaja nad njo. To seveda ne opravičuje ne enega ne drugega, daje pa jasen razlog za to, da se ju preganja drugače, tako kot, karikiram, se nekatere prepovedane droge zaradi večje škode, ki jo povzročajo, preganjajo po različnih režimih. Torej, delež femicida je znatno višji kot pri umorih moškega partnerja. Med letoma 2013 in 2022 je od roke svojega lastnega partnerja v Sloveniji umrlo 119 žensk, gre za strelno orožje, nož, celo sežig, pogosto tudi vpričo otrok. Zanima me: Ali se uvrščanje femicida v širši kontekst družinskega nasilja skuša izogniti očitkom o diskriminaciji moških? Koga se tukaj ščiti, žrtev ali storilca? Ali se upošteva kot oteževalna okoliščina, da je to kaznivo dejanje storjeno zoper bližnjo osebo? Katere oteževalne okoliščine so predvidene v tem zakonu?

Mogoče niste opazili, žal smo v tej noveli Kazenskega zakonika, ki je bila sprejeta na Vladi in posredovana v Državni zbor, zaradi tega, ker se nam zelo mudi s sprejetjem, tudi umaknili spremembo 116. člena, ker gre v bistvu novela po skrajšanem postopku in tako naslavljamo samo tisto, pri čemer gre za prenos direktiv, priporočil MONEYVAL, pa tudi pridržkov k Istanbulski konvenciji, tako da bo ta dikcija, kako bomo spreminjali 116. člen Kazenskega zakonika, umor, da bi naslovili ustrezno tudi femicid, še vedno predmet tudi strokovne razprave. V tem času, ko smo imeli ta predlog, ki ste ga vi tudi omenili, v javni razpravi, smo prejeli vrsto pripomb, predvsem zaradi tega, ker je večina stroke celo mnenja, da že sedaj kaznivo dejanje umora, ki govori, kdo koga umori s tem, da mu vzame življenje, in za to je zagrožena kazen najmanj 15 let, na grozovit ali zahrbten način, tudi zaradi kršitve enakopravnosti, iz brezobzirnega maščevanja, iz kakršnihkoli drugih nizkotnih nagibov, že zajema dovolj, da bi se lahko in da je prav, da se v sodni dvorani prepusti na eni strani tako tožilstvom kot sodstvom, da primerno kvalificirajo, ali gre tudi za femicid. Kakorkoli,

ker smo poslali pravnim fakultetam, Inštitutu za kriminologijo, krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij, Vrhovnemu državnemu tožilstvu, sodišču, tudi od Ministrstva za notranje zadeve smo prejeli tako da bo zagotovo še predmet razprav, ampak načrtujemo to novelo, in tukaj bo zajet tudi femicid, v prvi polovici letošnjega leta,

bi bila zagrožena različna kazen za umor ženske ali pa umor moškega, da bi šlo za razlikovanje, ki se ne sme delati, s tem se tudi sama strinjam, se pravi, da bi imeli en člen, ki bi govoril o umoru moškega in potem bi imeli popolnoma enako dikcijo tudi za umor ženske, kar pomeni samo podvajanje v zakonu. Zagotovo pa je potrebno tudi zaradi tega, ker da se nekaj obsoditi kot kaznivo dejanje v Kazenskem zakoniku, pomeni tudi mnenje družbe, zato bomo vseeno predlagali modificiranje tega 116. člena, ampak znotraj tega zaenkrat ne

da če bi šlo za to, kar ste sami rekli, umor v zakonski zvezi ali pa v partnerski skupnosti, kakorkoli, med dvema kot reakcija na to dalj časa trajajoče nasilje, bi bila v takem primeru

in oblikovali primerno dikcijo, ki bo naslavljala tudi to, kar se žal dogaja, številne femicide v Sloveniji. Bi pa rada poudarila predvsem to, da če bomo imeli posebno kaznivo dejanje ali neko strožjo kazen, karkoli, to žal ne bo odvrnilo od se bodo ti primeri vseeno dogajali. Sama bi največji poudarek poleg spremembe kazenske zakonodaje dala predvsem na to, da ozaveščamo družbo in da delamo vrsto preventivnih ukrepov, da obsojamo vsakršno nasilje, seveda tudi nasilje nad šibkejšimi, kamor štejemo tudi otroke in ženske.

Hrvaški zakon iz lanskega leta femicid opredeljuje kot posebno kaznivo dejanje, pri čemer je uvedena tudi definicija femicida v skladu s 3. členom Istanbulske konvencije. Na spolu utemeljeno nasilje nad ženskami je nasilje, usmerjeno na žensko zaradi tega, ker je ženska, in tisto, ki nesorazmerno prizadene ženske. Pri nas pa ni te definicije, kaj je spolno utemeljeno nasilje, ker imamo bolj spolno nevtralne te določbe. Zanima me: Ali naš zakon upošteva 3. člen Istanbulske konvencije? še to, kar ste sami omenjali, nekatere države vodijo tudi posebne evidence, tako imenovani Femicid Watch, po smernicah OZN. Ste morda razmišljali tudi o vodenju Zdaj bo seveda ključna tudi edukacija pravosodja. Ali Ministrstvo za pravosodje načrtuje izobraževanja za zaposlene v pravosodju o spolno pogojenem nasilju, ki je specifično nasilje? Vemo, da obstaja averzija glede tega usposabljanja in edukacij, zlasti v sodniških vrstah. Francija recimo nima posebnega dejanja femicida, da ne bi obtežili sodstva in zakonodaje, kot pravijo, vendar se sklicujejo na zelo dober sistem preventive, edukacije in pomoči žrtvam.

teško ubojstvo, po 111. členu hrvaškega kazenskega zakonika predpisana kazen najmanj deset let zapora ali dolgotrajnega zapora, za težak uboj ženske, teško ubojstvo ženske osobe, ne vem, kako se točno prebere, pa je v 111.a členu hrvaškega zakona določena enaka kazen. kazen. To je tisto, kar sem prej rekla. Zagotovo bi morala biti kazen enaka, ker ne smemo delati razlike, kar se tega tiče. Znotraj Centra za izobraževanje v pravosodju mi naslavljamo številna izobraževanja in zagotovo dajemo tudi poudarek temu, kar ste sami rekli, da primerno izobražujemo tako tožilce kot seveda tudi sodnike, sodnice kar se tega tiče. Imamo vrsto šol, dajemo tudi posamezne primere primere za obravnavo, predvsem pa se znotraj teh razprav lahko pokaže tudi določene anomalije pri že končanih primerih in tudi tiste predloge, kaj bi bilo potrebno spremeniti v naši zakonodaji. Tako da so zagotovo tudi te šole, takšne in drugačne, primerna oblika, zato da naslavljamo, kako urediti primerno kazenskopravni okvir tudi znotraj našega Kazenskega zakonika. Hvala lepa. Verjetno ne želite postopkovnega. Poslanka Alenka Helbl, imate besedo, da postavite vprašanje ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu. Izvolite. ALENKA HELBL (PS SDS): Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni, spoštovani ministri in kolegi, ki ste še tukaj! 13. decembra 2024 je minister na odboru dejal: »Dolgotrajna oskrba je nujna javna storitev, ki danes velikemu številu med nami in bo v prihodnje dejansko še bolj določala, kako kvalitetna življenja živimo in kako kvalitetna življenja bomo živeli v prihodnje. Ker pa se kot družba in okolje venomer spreminjamo, razumemo, da bomo tudi mrežo in storitev dolgotrajne oskrbe venomer prilagajali, nadgrajevali, prilagajali tako demografskim spremembam, tudi podnebnim spremembam in tudi novim, drugačnim potrebam ljudi.« Konec citata. Pomembne besede, ki so se na tem odboru nadaljevale s predlaganim in sprejetim amandmajem k predlogu zakona o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki naslavlja, spet citiram: »Ključni izziv nemotenega izvajanja storitev institucionalnega varstva v prehodnem obdobju do polne uveljavitve pravic, ki jih ta zakon prinaša, torej financiranje plač za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, saj novi zakonodajni okvir o sistemu plač v javnem sektorju seveda prinaša dodatne stroške dela, ki jih mora sistem dolgotrajne oskrbe ustrezno nasloviti. Brez tega bi se lahko izvajalci soočili z resnimi finančnimi težavami, kar bi ogrozilo kakovost in tudi dostopnost storitev. In drugič, podaljšanje prehodnega obdobja s spremembo roka z 31. decembra 2024 na 30. junij omogočamo izvajalcem več časa za prilagoditev na nove zakonodajne rešitve. To je ključno za nemoteno delovanje storitev in zagotavljanje pravic uporabnikov, še posebej najbolj ranljivim skupinam, ki so odvisne od tega institucionalnega varstva.«

torej v višini zakonsko predvidenega absolutnega minimuma. To po navedbah ministrstva pomeni, da ne bodo sledile 15-odstotnemu dvigu stroškov dela. Zdaj vas sprašujem, spoštovani minister: Kakšna je komunikacija ministrstva z domovi za starejše občane glede uveljavljanja tega člena Zakona o dolgotrajni oskrbi? Na kakšen način bo poravnana razlika dviga plač zaposlenim v socialnovarstvenih zavodih na podlagi plačne reforme? V kolikšnem času boste domovom za

Najlepša hvala za vprašanje, ki je vezano na zelo pomembno temo oskrbnin v domovih za starejše in sprejeti amandma, ki je bil sprejet, kot ste rekli, meseca decembra. Ta amandma je bil sprejet k 125. členu Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je že takrat in od takrat naprej že omogoča financiranje stroška dela in dodatnih zaposlitev iz naslova uveljavitve sprejetih kadrovskih standardov in normativov. Mi že celoten mandat iz naslova uveljavitve sprejetih kadrovskih normativov in standardov za področje socialnega varstva, ki je rezultiralo deloma tudi v višjih plačah in deloma v dodatnih zaposlitvah, v okviru 125. člena krijemo iz proračuna, mislim, da je bil lansko leto ta znesek čez 20 milijonov. Kar je pa ta novela in ta amandma prinesel, pa je, da stoprocentno krijemo še dvig plač, ki jih je prinesla plačna reforma. Sredstva bodo poravnana in povrnjena domovom po čisto istem principu, kakor jim že ves čas povračamo sredstva v okviru 125. člena. Lahko vam podrobno kasneje tudi posredujem podatke, ker v vašem ustnem vprašanju ni bilo točno glede tega, ampak drugače zahtevke oddajajo zavodi na tri mesece, na podlagi podanih zahtevkov so jim potem ta sredstva povrnjena. Torej, kar je prinesel ta amandma, ki je bil sprejet v Državnem zboru v decembru, je, da se dvig plač, ki izvira iz plačne reforme, v nobeni točki ne prevali v oskrbnine do uveljavitve institucionalnega varstva v Zakonu o dolgotrajni oskrbi, to pa je s 1. 12, ko bodo oskrbnine tako povsem na novo izračunane, saj, kot vemo, do takrat plačujemo v domovih za starejše tudi del socialne oskrbe, potem bomo pa plačevali zgolj hotelski del. Torej, na kratko, povračilo 100 % v isti shemi in na isti način, kot so bila zavodom že povrnjena sredstva v okviru 125. člena, s tem dodatkom, da bodo ta višja. Naše ocene za letošnje leto, torej s celotnim 125. členom, iz naslova uveljavitve sprejetih kadrovskih standardov in normativov in dviga plač, ne samo prvega dviga, ampak tudi drugega dviga, ki sledi oktobra, torej v celoti do 1. 12., je naša okvirna ocena 41 milijonov, ki jih bomo letos prispevali iz proračuna v smeri ohranjanja čim nižjih oskrbnin.

Še enkrat, pomembno je poudariti, da stabilnost financiranja ne vpliva zgolj na izvajalce storitev, temveč predvsem na uporabnike, torej starejše in druge ranljive skupine, ki so od teh storitev pravzaprav zelo odvisne.

in celovito, torej natančno financiranje pravzaprav pomeni hkrati tudi jamstvo, tako za vodstvo domov in tudi za uporabnike, stanovalce, torej starejše in vse ostale, na kakšen način bo pravzaprav njihovo življenje kakovostno, kot sem omenila, kar ste rekli na začetku. Morebitne zamude ali nejasnosti pri financiranju bi namreč lahko vodile tako v negotovost med zaposlenimi in oskrbovanci, kar bi lahko seveda dolgoročno tudi oslabilo sistem dolgotrajne oskrbe, pa vendarle mi dobro vemo, kaj to pomeni. Če smo zdaj govorili, tudi prejšnji mesec sva imela dialog glede tega, tako tako sredstva za prostovoljce v domovih za starejše kot sredstva za dodatne pripomočke pri pomoči, pravijo namreč, delamo, skrbimo, ampak ne želimo biti tako obremenjeni, da potem popoldne tri ure spimo in potem smo izčrpani. Potrebujemo dodatno pomoč in redno usklajevanje in redno financiranje le-tega je en delček tega. Torej, s tem se bomo zagotovo morali še še soočiti. Vi ste rekli, na tri mesece, glede na zahtevke. Zanima me: Kakšna pa je komunikacija z domovi? Ali so domovi s tem seznanjeni? Hvala lepa.

Jaz zakona ne morem spreminjati, ta člen je bil sprejet, jaz ga lahko zgolj izvršujem. Druga točka, metoda je bila določena. Tako kot sem rekel, metoda je redna na tri mesece, kolikor smo že ves čas povračali 125. člen. Se pa strinjam z vami, in o tem lahko povem, da smo že diskutirali na ministrstvu, da je treba vzporedno spremljati tudi likvidnost zavodov. Jaz lahko povem, da sem našim že rekel, da če se bo v prihodnjih mesecih pokazalo, da je tri mesece predolg rok, da naj poiščejo rešitev tudi za krajši rok, da bi lahko hitreje izplačali domovom za starejše, ampak za začetek je tako, kot je. Trenutno je bila izplačana ena plača po tej metodi. Smo pa redno na zvezi z zavodi in vam točno sporočim še naknadno. Jaz verjamem, da so že bili obveščeni glede tega, nimam pa dopisa pred sabo, bom pa to preveril.

oziroma na kakšen način, nobene informacije z ministrstva v zavodih. Kdaj boste ugotovili, kakšne bodo potrebe in na kakšen način jih boste kot ste rekli, torej likvidnost domov je izjemnega pomena. Vemo, kaj temu se sledi, če je v domovih slaba likvidnost oziroma je težko finančno stanje, kje se začne varčevanje. NATAŠA SUKIČ: O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 4. marca 2025, v okviru glasovanj. Preden nadaljujemo še enkrat prošnja in poziv,

ker je res malo neprijetno, ko minister več ne more odgovoriti. Saj ni nič hudega, samo prosim in opozarjam, da bo enkrat pač približno tako, kot bi moralo biti.